Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam z nadaljevanjem 25. seje Državnega zbora! Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Jože Lenart od 10. do 15. ure,

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina 5 tisoč volivk in volivcev. Predlog zakona je na 36. seji 7. 9. 2021 obravnaval Odbor za finance kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Primož Siter bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Dobro jutro. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. Pred nami je novela s spremembami in dopolnili Zakona o dohodnini. pravni red vnaša nekaj ključnih sprememb – dvig splošne dohodninske olajšave na 7 tisoč evrov, ukinitev povišane splošne olajšave, znižanje najvišje 50-odstotne dohodninske stopnje na 43-odstotno, ponovna uvedba rednega usklajevanja davčnih olajšav s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin in izvzem obdavčitve za dohodek od tujega delodajalca v tujini ali tuje države, pri čemer se dohodki, prejeti v tujini, upoštevajo pri izračunu davka za dohodke, prejete v Sloveniji. Celoten dohodek delavca bi se tako, ne glede na izvor, davčno obravnaval kot dohodek, prejet v Sloveniji. Kot smo se na novelo zakona že odzvali v odborni razpravi – za sladkimi besedami gre za brezsramne davčne odpustke najbogatejšim na škodo revnih. Naj razložim. Najprej. Pri predlogu dviga splošne olajšave iz sedanjih 3 tisoč 500 na 7 tisoč evrov gre na prvi pogled za všečen ukrep, ki bo koristil vsem davčnim zavezancem. Toda gre za izrazito nepravičen ukrep, od katerega bodo daleč največ dobili zaposleni z najvišjimi plačami, medtem ko bodo nekateri najslabše plačani delavci celo na slabšem. Na primer, menedžer z 10 tisoč evri bruto plače bo dobil 292 evrov več na mesec; delavec, ki v povprečju zasluži 850 evrov, pa bo na mesec dobil 13 evrov manj. Poleg tega je predlagano še znižanje stopnje najvišjega dohodninskega razreda s 50 na 43 %. Zopet davčno darilo, ki bo koristilo zgolj in samo bogatim. 0,3 % zaposlenih z najvišjimi plačami v državi bo profitiralo. Težko bi si zamislili bolj nepravične davčne ukrepe. Takšnih predlogov smo sicer vajeni od aktualne vlade ali Gospodarske zbornice, ki konsistentno zagovarjajo interese kapitala in bogatih, zato ne čudi dejstvo, da predlog prihaja s strani sindikata, tesno povezanega z vodilno vladno stranko. A sindikati bi morali ščititi pravice delavcev. Predlagane spremembe zakona so škodljive tudi, ker bi iztrošile državni proračun in proračune občin. Povzročile bi javnofinančni primanjkljaj v višini okrog 600 milijonov evrov, redno, letno. Zaradi ogromnega izpada dohodnine pa ne bi prišlo zgolj do ogromnega primanjkljaja v državnem proračunu, temveč tudi do velikega izpada davčnih prihodkov občinskih proračunov. 54-odstotni delež realizirane dohodnine predpreteklega leta je namreč največji lastni vir financiranja občin. In ošibljeni občinski proračuni se prevedejo v manj denarja za vrtce, šole, ceste, komunalno infrastrukturo, gradnjo neprofitnih stanovanj, zdravstvo in skrbstvo. Zaradi krize, povezane z epidemijo covida-19, je že lansko leto proračunski primanjkljaj znašal 3,5 milijarde evrov, v proračunu za leto 2021 pa je predviden dodaten primanjkljaj v višini 2,7 milijarde evrov. Ob tem je treba poudariti, da je že v prvih sedmih mesecih leta 2021 vlada pridelala primanjkljaj v višini 2,3 milijarde evrov, kar pomeni, da bo na koncu leta primanjkljaj mnogo višji od pričakovanega. Če hočemo v takšni situaciji ohraniti javni pokojninski in zdravstveni sistem in druge stebre socialne države, bo treba zagotoviti nove davčne prilive, ki ne bodo bremenili najšibkejših, temveč kapital in premoženje bogatih. Nikakor pa ne smemo pristati na to, da se na račun davčnih odpustkov bogatim in kapitalu dodatno izčrpava državni proračun in dolgoročno osiromaši javno socialno in razvojno infrastrukturo celotne države. Ob tako ogromnem izpadu davčnih prihodkov bi se morala vlada bodisi dodatno zadolžiti bodisi nadomestiti izpad s krčenjem proračunskih izdatkov, kar pomeni, da bi se skrčil tudi obseg socialne države. Ker storitve socialne države, kot so nadomestila za brezposelnost, otroški dodatki in denarne socialne pomoči, koristijo zlasti najšibkejšim državljanom, to pomeni, da bo nazadnje prišlo do obsežnega preusmerjanja premoženja od revnih k bogatim. Vsak cent, ki ga z davčnimi odpustki podarimo bogatim, je cent manj za razvoj javne infrastrukture, za razvoj socialne države. Vsak cent, ki ga država pokloni bogatim za luksuz, je cent manj za preživetje revnih. Glasovali bomo proti. Hvala lepa. Monika Gregorčič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. **MONIKA Spoštovani predsednik, poslanke in poslanci ter predstavniki Vlade! Novela Zakona o dohodnini je bila v zakonodajni postopek vložena s podpisi več kot 5 tisoč volivcev, naslavlja pa problematiko obdavčitve dohodkov tako imenovanih delavcev migrantov. Gre za slovenske državljane in davčne rezidente, ki večinoma dnevno ali pa tedensko migrirajo na delo v sosednje države, največ v Republiko Avstrijo. Ker pa je obdavčitev dela v sosednjih državah praviloma nižja od obdavčitve v Sloveniji, šele letni obračuni dohodnine tem delavcem migrantom pokažejo, kako visoke so njihove davčne obveznosti za doplačilo dohodnine. Že sama beseda doplačilo tudi pojasni, da ne gre za dvojno obdavčitev, kakor je bilo velikokrat napačno interpretirano. Predlagane rešitve današnje novele tako zasledujejo cilj čim nižje davčne obveznosti oziroma doplačila na način, da bi se dvignilo splošno olajšavo na 7 tisoč evrov, da bi se davčne olajšave usklajevale s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin ter da bi se del prejetih dohodkov, ustvarjenih v tujini, izvzel iz obdavčitve, kar naj bi po mnenju predlagateljev omogočilo pravilno obravnavo stroškov, povezanih z delom. Predvsem gre tu za povračila stroškov prevoza na delo in za stroške prehrane na delu, saj teh kategorij tuje delovnopravne ureditve praviloma ne poznajo. S tem bi po oceni predlagateljev izenačili položaj delavcev v Sloveniji z delavci, zaposlenimi v tujini. Predlagatelji tudi pojasnjujejo, da bi se s takšno spremembo zakonodaje, torej z znižanjem obdavčitve dela, efektivno povečale plače vsem zaposlenim. S tem pa bi se povečala potrošnja in gospodarska aktivnost. Poslanski skupini Stranke modernega centra se s to zadnjo trditvijo sicer lahko strinjamo. Prepričani smo, da naša davčna zakonodaja potrebuje posodobitve v smeri, ki bodo naše poslovno okolje naredile bolj konkurenčno in atraktivno za tuje investicije in za ustvarjanje novih delovnih mest, predvsem tistih z dodano vrednostjo. Zato je Vlada že pripravila zakonske rešitve, ki bodo delo davčno razbremenile. Spremembe pa se bodo uvajale postopoma, tudi s ciljem, da se ne ogrozi javnofinančne stabilnosti. Po drugi strani pa je treba opozoriti, da bi uveljavitev te novele Zakona o dohodnini predstavljala tudi kršitev ustavnega načela enakosti pred zakonom, saj bi za eno skupino fizičnih oseb oziroma za eno kategorijo njihovih dohodkov določili odstop od mednarodno uveljavljenega načela obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku. Na podlagi vsega v Poslanski skupini Stranke modernega centra tega predloga zakona na seji Odbora za finance nismo mogli podpreti. Hvala. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Spoštovani kolegice in kolegi! Predlog sprememb dohodninskega zakona je v parlament vložil Sindikat delavcev migrantov. Njegove rešitve se nanašajo na dvig splošne davčne olajšave s sedanjih 3 tisoč 500 na 7 tisoč evrov, kar pomeni višje neto plače za vse državljane. Nadalje predlagajo znižanje dohodninske stopnje v najvišjem razredu s sedanjih 50 % na 43 % ter ponovno uvedbo letnega usklajevanja davčnih olajšav s koeficientom rasti življenjskih potrebščin. Stranka SDS je v času vlade Marjana Šarca vložila identični zakon o dohodnini, s katerim je nagovarjala svoje potencialne volivce – delavce migrante. Danes, ko taista SDS vodi vlado ter ima škarje in platno v svojih rokah, zavrne vsebino zakona, ki jo je le nekaj časa nazaj predlagala in goreče zagovarjala sama. Tako je vlada februarja letos praktično zavrnila svoje rešitve zaradi izredno visokih finančnih posledic, okoli 600 milijonov, saj bi predstavljale veliko tveganja za stabilnost javnih financ. Ob tem se je sklicevala tudi na priporočila Fiskalnega sveta, ki vladi zaradi slabega stanja javnih financ odsvetuje sprejetje ukrepov, ki bodo tudi po krizi imeli daljnosežne finančne posledice. Argument stanja javnih financ in primež epidemije bi lahko sprejeli kot zadosten razlog za preobrat SDS-a, vendar tudi ta kaj hitro splava po vodi, ko vlada zgolj tri mesece kasneje in v nasprotju z lastnim mnenjem v zakonodajni postopek vloži svojo novelo Zakona o dohodnini. Bistvene rešitve današnjega predloga močno spominjajo na vladni zakon, ki je bil vložen maja letos. Enako kot zakon Sindikata delavcev migrantov tudi vladni zakon pomeni višje neto plače, ki splošno olajšavo postopoma dviguje na 7 tisoč 500 evrov, znižuje dohodninsko stopnjo v najvišjem dohodninskem razredu na 45 % in uvaja obvezno letno usklajevanje davčnih olajšav. Poleg tega pa vladni predlog poleg nižje obdavčitve plač prinaša tudi nižjo obdavčitev kapitalskih dobičkov, dividend in najemnin. Vladna novela skupaj z ostalimi spremljajočimi zakoni, ki tvorijo novo Janševo davčno reformo, krepko presega strošek zakona, ki so ga vložili delavci migranti; in kar naenkrat si lahko Slovenija z rekordnim javnim dolgom lahko privošči še dodaten izpad prihodkov v višini 1 milijarde. Vendar vlada SDS-a ljudem obljublja višje plače, nižje davke, med in mleko. V SAB smo prepričani, da ta vlada nima resne agende, da bi dejansko sprejela spremenjeni dohodninski zakon. Če bi jo imela, bi zakon delavcev migrantov modificirala s peščico dopolnil in uresničila tisto, za kar trdi, da se zavzema – dvig splošne olajšave na več kot dvakratnik sedanje, dohodninska razbremenitev najvišjega razreda in uvedba obveznega letnega usklajevanja olajšav. S tem bi bila en korak bližje svojemu zatrjevanemu cilju, a tega seveda ni naredila. Glede na dejstvo, da stranka SDS prednjači s pestrostjo svojih predvolilnih in opozicijskih obljub, nas navedeno ne preseneča. Dovolite, da se da se dotaknem samo nekaterih točk. Vsi upokojenci bodo prejemali božičnice v višini 500 evrov. Mandat se izteka, a o božičnici še vedno ni ne duha ne sluha. Cene vinjet bodo pod vlado SDS-a stale 55 evrov. In sedaj, ko imamo vlado SDS-a, še vedno plačujemo za vinjeto 110 evrov; oziroma smo v letu 2020 plačali najvišje cene vinjet glede na dejstvo, da zaradi zaprtja države avtocestnih prevozov nismo mogli uporabljati mesece. SDS neutrudno nagovarja volivce s sloganom – Manj za davke, več za vas, ki se nanaša na obljubo znižanja DDV na predkrizno raven. In ja, ni prav nobeno presenečenje, da niti ta obljuba do danes ni bila materializirana. Potrditev, da SDS ne uresničuje svojih obljub, je tudi nedavni fiasko. SDS je zakon, ki je vložil tik pred prevzemom mandatarstva in ki je ljudem obljubljal višje plače zaradi dviga splošne olajšave, zavrnil. Ta farsa se bo zapisala v zgodovino našega parlamenta. Stranka SDS predlaga zakon in stranka SDS glasuje za zakon – ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V SAB predloga zakona nismo podprli. Tudi mi si želimo, da imajo ljudje v naši državi višje plače in nižje davke, vendar ohranjamo odgovorno držo do javnih financ, katerih vzdržnost je nujna, če želimo ohraniti blaginjo, javno zdravstvo, javno šolstvo in številne socialne pravice. V času, ko je stanje javnih financ slabše, kot je bilo kadarkoli v zgodovini samostojne Slovenije, proračun ne bi prenesel še dodatnega 600-milijonskega izpada prihodkov. Hvala za pozornost.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Davki so tisto, kar plačujemo za civilizirano družbo. Obdavčevanje je pravzaprav odločanje oblasti o tem, kako pridobiti potrebna sredstva od podjetij, gospodinjstev in posameznikov ter jih naložiti v kolektivno potrošnjo in investicije. Denar, pridobljen z davki, je sredstvo, s katerim se realni finančni vir prenaša iz zasebnih rok v javno dobro. Duh nekega naroda, njegov kulturni nivo, njegova družbena struktura, dejanja, ki jih lahko izvede nacionalna politika, vse to je zapisano v narodovi fiskalni zgodovini. Tisti, ki zna poslušati ta sporočila, sliši grmenje svetovne zgodovine jasneje kot kjerkoli drugje. Kako vlada kot izvršna oblast države izpolnjuje svoje gospodarske odgovornosti, v tem ni nikakršne čarobne skrivnosti. Država zbira denar z obdavčevanjem. Dohodnina je po svoji velikosti drugi najpomembnejši davčni vir za davkom na dodano vrednost. Leta 2019 so prihodki od dohodnine obsegali 2 milijardi in 591 milijonov evrov. Razporeditev med državnimi in občinskimi proračuni je bila izvršena v razmerju 54 % država in 46 % občine. V tem mandatu smo v Državnem zboru obravnavali serijo predlogov sprememb dohodninske zakonodaje, ki bi davčne prihodke državnega proračuna zmanjšali za nekaj sto milijonov evrov letno. Tokratni predlog z dvigom splošne dohodninske olajšave s 3 tisoč 500 na 7 tisoč evrov in z znižanjem davčne stopnje v najvišjem razredu za sedem odstotnih točk ter še z nekaterimi drugimi modifikacijami bi te prihodke zmanjšal za 620 milijonov evrov, se pravi četrtino letne vrednosti. Vsi ti predlogi pa imajo eno skupno značilnost. Popolnoma nedefinirane in kvantitativno neopredeljene nadomestitvene učinke. Pričakovanje, da do z znižanjem dohodnine povečana kupna moč prebivalstva in tako spodbujena potrošnja, s katero se bodo davčni prihodki nadomestili z večjimi prihodki od davka na dodano vrednost, je iluzorno in brez vsake stvarne podlage. Zvišanje razpoložljivega dohodka posameznikov bi lahko imelo vpliv na večjo zasebno potrošnjo, kar bi pomenilo višje prilive davka na dodano vrednost. Razbremenitev dohodnine pa ima najmočnejši vpliv v nižjih dohodkovnih razredih, ki so v večji meri kot ostali dohodkovni razredi likvidnostno omejeni in ves dodatni dohodek porabijo za potrošnjo. V največji meri je potrošnja te skupine zavezancev povezana z nakupi blaga, ki ima nižjo davčno stopnjo, zato ni mogoče pričakovati, da bi se dohodki iz davka na dodano vrednost lahko povečali za vrednost celotnega izpada dohodnine. Tudi v tem primeru pa je treba znova poudariti bistveno. Dohodnina je temeljni davčni vir financiranja lokalne samouprave. Po obsegu je tako velik in pomemben, da ga je nemogoče nadomestiti z drugim virom. Tisti, ki pravijo, da je kaj takega mogoče storiti z uvedbo davka na nepremičnine, samo dokazujejo vseobsežno razkošje svoje nekompetentnosti. Povejmo torej neposredno, zniževanje dohodnine pomeni z demagoškega stališča privlačno politično idejo. S stališča praktične politike pa je neposreden napad na finančno avtonomijo lokalne samouprave, predvsem na načelo usklajenosti med finančnimi viri in pristojnostmi. Temeljni smoter avtonomne lokalne samouprave je doseganje večjih narodnogospodarskih koristi, merjenih z gospodarsko rastjo in socialno enakostjo, ter učinkovitejše zagotavljanje lokalnih javnih dobrih, kot pa če bi jih zagotavljala centralna oblast. Finančni viri lokalnih skupnosti morajo zato biti v sorazmerju z nalogami, ki jih določata Ustava in zakon. Vemo, da se to načelo v Sloveniji ni upoštevalo. Šele v preteklem letu smo stopili na pot, ki obeta, da vsaj srednjeročno lokalna samouprava ne bo več finančno podkapacitirana; in prav nobenega razloga ni, da postavljene temelje začnemo sami podirati. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke.

Pred sabo imamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Predlog spremembe zakona so pripravili v Sindikatu delavcev migrantov. Slovenski delavci, ki delajo v tujini, pri nas plačujejo ceste, davke, za stavbno zemljišče, dohodnino prav tako kot vsi ostali slovenski državljani. Delavec migrant ob izgubi službe, ki bi bil upravičen do višjega zneska nadomestila, zdaj tega ne dobi. Sredstva, ki bi mu jih nakazal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, se lahko refundirajo iz tuje blagajne, pa se Slovenija očitno raje odpove tudi tujemu kapitalu za pomoč lastnim ljudem. Otroci nekaterih delavcev migrantov kljub plačevanju dohodnine v Sloveniji obiskujejo vrtce in šole tudi v tujini. Prav tako je tudi vsa njihova potrošnja v Sloveniji, kjer živijo, lahko smatrana kot uvoz denarja iz tujine, kar je pozitivno za slovenski bruto družbeni proizvod. Skratka, za Slovenijo, njihovo domovino, niso niti slučajno škodljivi, ravno nasprotno. Za Slovenijo so s finančnega vidika koristni, mi pa jih skušamo obremeniti, Bi bilo slučajno bolje, da bi bili ti Slovenci v domovini in na socialni podpori? Odločili so se, mogoče tudi ne po lastnih krivdi, da bodo delali v tujini, poleg tega pa so še prispevali lastni državi. Naj omenim visoke številke brezposelnih v preteklosti na Štajerskem in v Prekmurju in posledično so se ljudje odločali poiskati v tujini službe. Morda imate nekateri raje tiste, ki od države le črpajo in črpajo denar do onemoglosti, še posebej pa tisti, ki niso niti slučajno Slovenci, ampak prišleki iz tujine. Takim bi seveda šli na roke na vsakem koraku in bi jim nudili vse. Slovenska nacionalna stranka je vložila amandma, ampak ste ga, kot ponavadi, zaradi lastnih piarovskih koristi tukaj v Državnem zboru zavrnili. Želeli smo, da se delavcem migrantom, ki prejemajo dohodek iz delovnega razmerja s tujim delodajalcem, od izračunane dohodnine odštejeta vsaj prehrana in prevoz. Če bi odšteli strošek prehrane med delom in strošek prevoza na delo, bi s tem naredili sicer majhen korak, a vseeno vsaj malo šli v smeri pravičnosti do teh naših ljudi, ki delajo v tujini. Omogočili bi jim, da bi dobili povrnjene stroške v neto znesku, kar je omogočeno le tistim delavcem, ki prejemajo dohodek od slovenskega delodajalca. Delavci migranti, ki so naši slovenski rojaki, so tako v deprivilegiranem položaju. Ob enakem bruto dohodku, enakih prispevkih in enakih ali celo višjih priznanih stroških imajo primerjalno z delavcem, zaposlenim pri nas, na koncu nižji razpoložljivi dohodek. Slovenija več kot očitno veliko raje skrbi za lenuhe, brezdelneže, tujce in vse tiste, ki lastni domovini škodujejo. V Slovenski nacionalni stranki se bomo kljub nepodpori v Državnem zboru še naprej borili za delovni slovenski narod, še posebej za tistega v tujini, ki se tam v veliki meri ni znašel po lastni krivdi.

hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in vsi, ki nas spremljate, lepo pozdravljeni! Predlagatelji Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini med drugim predlagajo odstop od prvega odstavka 5. člena zakona, ki določa, da je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, in tudi dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije. izven Slovenije. Navedena določba vsebuje mednarodno uveljavljeno načelo obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku, ki je bilo v sistem obdavčitve dohodkov fizičnih oseb z dohodnino prvič nekako celovito vneseno Zakonom o dohodnini, ki je v veljavo stopil 1. januarja 2005. Predlog določbe, s katero se predlaga odstop od tega za določeno kategorijo zavezancev, je tako sporen z vidika enakosti pred zakonom, ker bi zgolj za eno kategorijo dohodkov fizičnih oseb določil odstop od obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku. Poleg tega pa bi predlog za določene kategorije dohodkov zavezancev glede na sklenjene konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja pomenil tudi dvojno neobdavčitev dohodkov. Mednarodno gledano, večina držav, med njimi praktično vse države OECD, uporablja dva kriterija pri obdavčevanju dohodkov, in sicer rezidentstvo in vir dohodka. Izvzem enega tipa dohodka iz načela obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku bi tako pomenil odstop od enega ključnih mednarodno uveljavljenih načel obdavčitve dohodkov fizičnih oseb, prav tako pa bi pomenil kršitev ustavnega načela enakosti pred zakonom. Spoštovane in spoštovani, glede na povedano v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ne podpiramo.

Predlog zakona, ki je bil sicer zavrnjen že na matičnem delovnem telesu, predvideva povečanje sedanje splošne olajšave s 3 tisoč 302,70 evra letno na enotno olajšavo 7 tisoč evrov letno. Predlaga tudi znižanje 50-odstotne dohodninske stopnje na ter ponovno uvaja usklajevanje davčnih olajšav s koeficientom rasti življenjskih potrebščin. Vlada je v svojem mnenju k predlogu zakona opozorila na visoko fiskalno tveganje in ohranjanje dolgoročne stabilnosti javnih financ. Naj ob tej priliki spomnim, da je taista vlada maja vložila novelo Zakona o dohodnini – splošna razprava, ki smo jo zahtevali v LMŠ, bo kmalu na vrsti ki prav tako, sicer postopoma, zvišuje splošno olajšavo in znižuje obdavčitev v petem dohodninskem razredu na 45 % in katere finančne posledice je Fiskalni svet v svojem julijskem mnenju ocenil na kumulativni 2 milijardi do leta 2025. Nekonsistentno in licemersko je torej, da v predvolilnih bombončkih, ki jih ponuja ta vlada sama, niti z besedo ne omenja stabilnosti javnih financ, ne ponudi nobenih izračunov in zatrjuje, da se bo vse, ponavljam, vse vrnilo v proračun z dvigom potrošnje, enako kot to trdi tudi predlagatelj obravnavane novele. Torej vse na ramenih gospodarstva, ki bo moralo krepko dvigniti rast BDP oziroma dodano vrednost vsaj na raven povprečja BDP in pri tem krepko dvigniti tudi plače, pokojnine, da zagotovimo potrošnjo. Vse to je sicer prav, vendar moramo tako postati gazela med članicami EU. Ali je to realno, pa je drugo vprašanje. V pisanju mnenja februarja je to vlado torej še skrbela javnofinančna vzdržnost; maja, ko so vložili svojo novelo, pa nič več. V LMŠ razumemo prizadevanje predlagatelja Sindikata delavcev migrantov, da bi si z dvigom splošne olajšave s 3 tisoč 302,70 evrov na enotno olajšavo 7 tisoč evrov zmanjšali doplačilo dohodnine v Sloveniji, kjer je njihovo stalno bivališče in tudi njihove družine. Razumemo tudi, da imajo delavci migranti višje stroške prihoda na delo zaradi oddaljenosti v drugi državi. Žal pa je predlog določbe, ki pomeni odstop od mednarodno uveljavljenega načela obdavčenja po svetovnem dohodku za rezidente zgolj za določeno kategorijo zavezancev, sporen z vidika enakosti pred zakonom. Zato smo že na matičnem odboru predlagali, da bi bilo morda vredno razmisliti o reševanju te problematike na ravni EU, spremembo konvencije, ki bi sledila cilju, da se del davkov, v našem primeru dohodnine, prenese v državo delavca migranta. V LMŠ smo bili načelni in smo v obeh primerih glasovali proti predlogu zakona, saj bi njegovo sprejetje pomenilo odstop od mednarodno uveljavljenega načela obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku in predstavljalo tveganje na področju predpisov, ki urejajo ustanavljanje podjetij in zaposlovanja delavcev v tujini. Hvala. Hvala lepa. Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. **SONIBOJ Spoštovani! Predlog dopolnitev in sprememb Zakona o dohodnini je vložila skupina pet tisočih volivcev, katerih namen je bil odpraviti po njihovem mnenju krivično ureditev za tako imenovane delavce migrante, slovenske državljane in državljanke, ki se dnevno vozijo na delo v druge države, predvsem v Avstrijo. Zaradi razlik v standardu, uzakonjenih minimalnih plačilih in razlik v višini davčnih stopenj v obeh državah morajo mnogi delavci doplačevati razliko med davkom, ki so ga že plačali v sosednji državi, in davkom, ki ga morajo plačati kot slovenski davčni rezidenti. V praksi to pomeni, da v Sloveniji plačujejo več davka, kot bi ga plačevali, če bi v državi, kjer delajo, tudi živeli. Omenjeni problem obstaja že dolgo in različne so tudi interpretacije, ali je trenutna ureditev pravična. Dejstvo je, da morajo delavci migranti zaradi svoje specifične situacije v Sloveniji dodatno plačevati davčno razliko. Za ureditev njihovega položaja je bilo že več poskusov, a vsi so bili neuspešni bodisi zaradi intervencij Ustavnega sodišča, ki posebnih rešitev za delavce migrante ni dopustilo, bodisi zaradi presplošnih rešitev, ki ne bi pomagale prizadetim, temveč bi povzročile prevelik splošen upad davčnih prihodkov. Za oba zakona, ki ju je pripravila skupina volivcev, bi zato pričakovali iskanje usmerjenih in odmerjenih rešitev, ki bi olajšale položaj prizadetih delavcev in delavk brez širših vplivov. Žal pa je pristojni odbor lahko ugotovil le, da je pred nami nova rešitev, ki ne bi zgolj reševala položaja delavcev migrantov, temveč bi vplivala na vse davčne zavezance, imela pa bi tudi velikanski negativen vpliv na prihodke proračuna. Spoštovani, z dohodnino letno zberemo milijardo in 600 milijonov evrov, rešitev, predlagana z zakonom, pa bi pomenila, da bi se ta znesek letno zmanjšal za več kot 560 milijonov ali skoraj eno tretjino. Zakon ne bi vplival le na davke in delavce migrante, temveč bi z velikim povišanjem splošne davčne olajšave vsem zmanjšal davčno obveznost, pri tem pa osiromašil proračun. Kot vedno pri uporabi te rešitve bi to pomenilo še, da bi večino davčnih razbremenitev prinesla za najbolje plačane oziroma tiste, ki padejo v najvišje davčne razrede. Zakon bi torej, da bi izboljšal položaj ene skupine, znižal davke vsem, pri tem pa bi državni proračun osiromašil do te mere, da bi bilo lahko ogroženo delovanje države in tudi občin, ki so prejemniki polovice tako zbranih sredstev. Zaradi vsega naštetega predlog zakona na matičnem odboru ni dobil podpore in danes zaključuje svoj zakonodajni postopek. V Poslanski skupini Socialnih demokratov pa menimo, da je rešitev za delavke in delavce migrante treba iskati v okviru posebnih rešitev, ki bodo prepoznale njihov specifični položaj ter z manj škode za skupno dobro pravično uredile njihov status. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina petih poslank in poslancev s prvopodpisano Mašo Kociper. Predlog zakona je na 31. seji 8. 9. 2021 obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Mihael Prevc bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Hvala za besedo. Spoštovani predsednik, spoštovani kolegice in kolegi! Predlagatelj Zakona o prevozih v cestnem prometu predvideva brezplačen prevoz v mestnem prometu mestnih občin za upokojence, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane. Predlaga se, da se prevoznikom sredstva za financiranje brezplačnega prevoza v mestnem prometu zagotavlja iz državnega proračuna, in sicer v višini prihodkov, ki so jih prevozniki ustvarili s prodajo vozovnic navedenim upravičencem v letu 2020. Način in postopek izvajanja brezplačnega prevoza za mestni linijski promet podrobneje predpiše minister. Predlaga se tudi, da so študentje in dijaki v času počitnic upravičeni do brezplačne vozovnice za celotno območje Slovenije. V juliju letošnjega leta je bila sprejeta novela Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki je določila, da minister, pristojen za promet, predpiše postopek za sklenitev pogodbe v zvezi z brezplačnimi prevozi upravičencev v mestnem prometu. Minister je nato sprejel dopolnjen Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza. Na podlagi pravilnika je minister za infrastrukturo že sklenil pogodbo z izvajalcema mestnih prevozov, in sicer v Ljubljani in Mariboru, z Ljubljanskim potniškim prometom in Marpromom, ter pripravlja potrebne tehnične rešitve, da se bo podobne pogodbe za brezplačne prevoze upravičencev v mestnem prometu sklenilo še z ostalimi upravljavci mestnih prevozov v Sloveniji. Poleg tega se je na podlagi sprememb pravilnika izvedla tudi poenostavitev sistema subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih ter registrirane športnike. Namesto dosedanjih relacijskih vozovnic od doma do šole je študentom in dijakom s 1. 9. letošnjega leta na voljo vozovnica Slovenija, ki omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Letna vozovnica je veljavna celotno šolsko oziroma študijsko leto, tudi med počitnicami. Sprememba je bila uvedena brez zahtev za dodatno plačilo upravičencev in brez dodatnih obremenitev proračuna Republike Slovenije. Ker predlog zakona tako posega v že sprejete poenostavitve sistema vozovnic, obenem pa prenormira področje subvencioniranih vozovnic, ki se ureja v podzakonskih aktih,

Najlepša hvala, spoštovani predsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Konec leta 2019 smo soglasno potrdili zakon, ki omogoča upokojencem brezplačne prevoze s to kartico v medkrajevnem potniškem prometu, na avtobusih in vlakih. vlakih. Vsem upokojencem, ne prvorazrednim – da, drugorazrednim – ne. Naš cilj z zakonom, ki smo ga vložili, je, da bi zaokrožili in bi se upokojenci lahko tudi na mestnih prevozih, tam, kjer so organizirani, ker samo dve občini sta dolžni po zakonu to javno službo izvajati, to sta Ljubljana in Maribor, da bi se vsi upokojenci na mestnih prevozih, tam, kjer so organizirani, lahko vozili brezplačno. Zakon smo zdaj vložili že drugič, že drugič nas je obstoječa koalicija zavrnila. Res je, delna rešitev, ki jo je Ministrstvo za infrastrukturo našlo, je podpis pogodb z izvajalci, ki danes izvajajo mestne promete, na žalost samo v občini Maribor in Ljubljana. Skratka, upokojence delite na prvorazredne, tiste, ki se lahko po celi Sloveniji vozijo zastonj, in na drugorazredne, tiste, ki morajo mestne promete še vedno plačevati. Še več, tudi občine delite na prvorazredne in drugorazredne, ker nekaterim – Ljubljani in Mariboru – subvencionirate te mestne prevoze, druge občine – Velenje, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto – pa te prevoze plačujejo same. Zato je potreben zakon, da se sistemsko uredi financiranje brezplačnih prevozov za upokojence. Žalosti nas, da je pot tega zakona končana, veseli bi bili, če bi tako enotno, kot smo leta 2019 podprli brezplačne medkrajevne prevoze za upokojence na vseh vlakih in avtobusih, da bi enako soglasno podprli tudi mestne prevoze za teiste upokojence. Bom spomnila, da je danes največja vladna stranka leta 2019 želela uzakoniti in upokojencem dati samo pet pet brezplačnih voženj na mesec, pet. Mi smo takrat zagotovili popolnoma brezplačne medkrajevne prevoze za upokojence. Prvič je to seveda finančno ugodno za upokojence, ampak vsaj enako pomembni sta tudi varnost starejših, varnost, in mobilnost. In s tem, ko jim zagotavljamo brezplačne prevoze, jim zagotavljamo tudi varnost in večjo mobilnost. Še enkrat, iskreno nas žalosti. Dajem pa upokojencem besedo, da to ni zadnji poskus. In če ne prej, bomo v naslednji koaliciji zagotovili tudi to. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. **IVAN Hvala, predsednik, za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Poslanski skupini Desus podpiramo in vedno bomo podpirali rešitve, ki so v dobro starejših in socialno ranljivejših skupin. A glede na politične in naše življenjske izkušnje ne podpiramo in ne bomo podpirali rešitev, ki zgolj parcialno urejajo določena področja ter imajo za glavni fokus predlaganih sprememb nabiranje političnih točk na kratek rok. Poslanski skupini Desus namreč ne ločujemo starejše na tiste, ki živijo v mestih, in na tiste, ki živijo na podeželju, saj je vsak izmed njih edinstven in pomemben. Ne ločujemo starejših glede na njihovo politično prepričanje, saj je to svobodna volja vsakega posameznika. Poslanski skupini Desus delujemo v dobro vseh upokojencev in starejših ter se za njihove in naše pravice borimo enakomerno, ne glede na vse ovire in opazke, ki se jih ob tem naposlušamo, ne glede na značke, naslove prebivališč in prepričanja. Naše delo je usmerjeno v pravičen pokojninski sistem in zagotavljanje pogojev za primerno ter dostojno starost za vse. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu je všečen, to moramo priznati. Predlagatelji se predstavljajo kao borci upokojencev, seveda po njihovem prepričanju, zavzemajo za dobrobit starejših in želijo po vzoru že nekaterih mestnih občin uvesti brezplačen mestni linijski promet za upokojence, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane ter hkrati zagotoviti brezplačen javni potniški promet za dijake in študente po celotni Sloveniji v času poletnih počitnic. Predlog novele zakona na matičnem odboru ni bil sprejet, zato se njegova pot zaključuje. Najbrž do naslednjič, ko bo podoben predlog zakona ponovno priromal na poslanske klopi. Kot že nič tolikokrat smo se tudi tokrat naposlušali lažnih očitkov, da poslanci Desusa glasujemo proti izboljšanju položaja starejših. Še dobro, da je vedno moč pogledati rezultate glasovanja, iz katerih je razvidno, da nismo dali glasu proti. Pa bi želel predlagatelje prijazno opomniti, da je dobro najprej pomesti pred svojim pragom. Poslanska skupina Desus je samo v enem letu s sodelovanjem in konstruktivno držo uspela zagotoviti trikratno povišanje pokojnin skupaj za 7,9 da niti ne omenjamo kar dvojnega solidarnostnega dodatka in povišanja zagotovljenih pokojnin. Verjamem, da boste brez najmanjšega oklevanja in tokrat z razumevanjem pokojninskega sistema ter pokojnine, ki je pridobljena pravica, podprli naš predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim bomo do konca leta v celoti odpravili krivico upokojencev v preostali višini 3,5 %. To so dosežki, spoštovani predlagatelji, podkrepljeni s konkretnimi številkami. Zavedamo se, kako pomembna je mobilnost in prevečkrat spregledan socialni vidik, še posebej v tretjem življenjskem obdobju. Zato smo bili pobudniki vzpostavitve brezplačnega javnega prevoza za upokojence in starejše, ki je nato bil z zakonom tudi uveden 1. julija 2020. Z odobravanjem smo prav tako sprejeli novico o ureditvi brezplačnega prevoza v mestih za upokojence in starejše od 65 let ob podpisu pogodb pristojnega ministrstva z izvajalcem prevozov prevozov v Ljubljani in Mariboru ter novico o poenostavitvi sistema subvencioniranih vozovnic za dijake in študente, kar se je izvedlo v okviru dosedanje ureditve in na podlagi spremembe Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza. Veseli nas, da vse bolj poudarjamo pomen zdravja ter kot družba z ukrepi in dejanji težimo k zmanjšanju onesnaževanja okolja bodisi tako, da se od doma odpravimo peš, s kolesom, s souporabo vozil, bodisi po možnosti s koriščenjem javnega potniškega prometa. In finančne spodbude na tem področju so zagotovo več kot dobrodošle. A spremembe se morajo v prvi vrsti pričeti pri nas, in to na strpen način, šele nato lahko s skupnim dialogom realiziramo rešitve, ki bodo imele pozitivne posledice na dolgi rok. Hvala. Mag. Branislav Rajić bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Hvala, gospod predsednik. Dobro jutro vsem! Cilj predlagane novele Zakona o prevozih v cestnem prometu je zagotoviti, da bi upokojenci, starejši od 65 let, invalidi in vojni veterani bili upravičeni do brezplačnega prevoza v mestnem linijskem prometu v tistih mestnih občinah, ki izvajajo mestni promet. Predlog zakona prav tako dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih omogoča koriščenje brezplačnega integriranega javnega potniškega prometa v poletnih mesecih za vožnje po celotni Sloveniji ne glede na relacijo, za katero so bile med šolskim letom subvencionirane terminske vozovnice. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev predlagane rešitve podpiramo tako s socialnega kot tudi okoljskega vidika. S temi ukrepi bi se po našem mnenju poskrbelo za čim varnejše prevoze navedenih kategorij potnikov, za le-te pa bi predlagana sprememba predstavljala tudi finančno razbremenitev njihovih proračunov. Takšna rešitev bi spodbudila k trajnostni mobilnosti in večji uporabi javnega potniškega prevoza, ki bi s tem postal hrbtenica prevozov v Sloveniji. Nepovezani poslanci menimo, da bi te spremembe v prometnem sektorju v veliki meri pripomogle k razbremenitvi onesnaževanja okolja, saj je omejitev prometa z največjim deležem emisij toplogrednih plinov ključni cilj zmanjšanja pri doseganju nacionalnih ciljev trajnostnega razvoja. To bi bil pomemben korak v smeri reševanja okoljske problematike. Ob tem pa dajemo pobudo, da se pripravi zakonodajna sprememba, ki bi vključevala rešitev te problematike tudi v drugih, manjših občinah. Šele takrat bi končali s to delitvijo na prvo-, drugo-, tretjerazredne upokojence. Presenečeni smo, da Vlada sprva ni imela vsebinskih zadržkov do predloga zakona in mu ni nasprotovala, sedaj pa ga kar naenkrat ne podpira več. več. Čeprav se z današnjim dnem zaključuje zakonodajna procedura predlagane novele, nas veseli, da je tudi Vlada, vsaj deloma, prisluhnila predlaganim rešitvam in zamislim. Ministrstvo za infrastrukturo je namreč pred nekaj tedni sklenilo pogodbo z izvajalcema mestnih prevozov v Ljubljani in Mariboru o brezplačnem prevozu za mestne avtobuse za upokojence, starejše od 65 let, kar bodo lahko začeli koristiti s 1. oktobrom. Na tem mestu bi radi pozvali Vlado in pristojno ministrstvo, da čim prej sklene podobne dogovore tudi z ostalimi mestnimi občinami, ki izvajajo mestni promet. Pred kratkim je bila izvedena tudi poenostavitev sistema subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih ter registrirane športnike. Namesto dosedanjih relacijskih vozovnic od doma do šole so študentje in dijaki s 1. septembrom letos pridobili vozovnico, imenovano Slovenija, ki jim omogoča potovanje preko celega šolskega leta in na celotnem območju Republike Slovenije. Nepovezani poslanci pozivamo tako mestne kot tudi vse preostale slovenske občine, da tudi same intenzivneje prispevajo k spreminjanju potovalnih navad ljudi in k povečanju mobilnosti njihovih občanov, med drugim z urejanjem mestnih in primestnih kolesarskih povezav in kolesarskih stez, z uvajanjem kolesarskih con in sistema brezplačne uporabe koles in električnih koles, z vzpostavitvijo souporabe električnih skirojev, električnih skuterjev in električnih vozil v sistemu car sharing in nenazadnje z nakupom električnih avtobusov. S tem bi se zmanjšalo število osebnih vozil, znižala količina izpustov in hrupa, ki obremenjujejo mesta in okolico, le-to pa bi prispevalo tudi k lepšemu, atraktivnejšemu in sodobnejšemu videzu mesta in k povečanju kakovosti bivanja. In prispevalo bi tudi k naši kolektivni miselnosti v duhu najvišje koristi za prihodnje generacije in celoten planet. Prerivanje za glasove upokojencev očitno dobiva svojo zeleno komponento. Hvala. Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Še enkrat hvala lepa za besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem prisotnim tukaj v dvorani! Pred nami je zelo všečna novela zakona, saj zadeva ranljivi skupini, tako starejšo kot mlajšo generacijo. Več kot leto dni je že od tega, ko se upokojenci, starejši od 65 let, invalidi in vojni veterani lahko brezplačno vozijo na medkrajevnih progah, v notranjem cestnem in železniškem prometu. Nekateri to s pridom izkoriščajo, drugi pač ne, ker so navajeni drugih oblik prevoza, pa tudi do avtobusa oziroma vlaka težko pridejo tisti, ki nimajo avtov ali pa so mogoče brez vozniškega izpita. Predlagatelj želi to razširiti še na brezplačen lokalni oziroma mestni prevoz. Spodbujala naj bi se trajnostna mobilnost, da bi bilo manj onesnaženosti zraka, manj gneče na cestah in tako naprej. Konec avgusta se je Ministrstvo za infrastrukturo z Mestno občino Ljubljana in Mestno občino Maribor dogovorilo o brezplačnem prevozu z mestnimi avtobusi za upokojence in upokojenke, starejše od 65 let. Novo storitev bodo lahko koristili od 1. oktobra dalje. Slovenski nacionalni stranki vidimo bistvo problema v tem, ker bi to veljalo za tiste mestne občine oziroma večje občine, ki izvajajo mestni promet, ne pa za vseh 212 občin v Sloveniji, kar se nam zdi zelo diskriminatorno. Hkrati pa nam ob tem umanjka razpored. Ko je bilo število potnikov na javnih prevozih omejeno, je marsikateri redni zaposleni študent, dijak poročal o tem, da je moral na kasnejši vlak, avtobus, ker so ravno upokojenci koristili svoj brezplačni prevoz. Mogoče bi začeli razmišljati tudi v smeri, da te brezplačne prevoze, če gre za družbene narave in ne za obisk zdravnika ali katere druge nujne storitve, upokojencem malce omejili. Težavo opažamo tudi v prerivanju, verbalnem napadu pred avtobusom, kar smo videli na lastne oči, ko so upokojenci ostali pred vrati avtobusa v Ljubljani, ko so želeli iti na izlet v Portorož. Predlagamo, da razmislite o prijavah recimo za avtobus, čeravno gre za subvencionirane karte oziroma vozovnice. En krat ena je, da jih ne moreš stlačiti 100 notri, čeprav je mest samo za 50 potnikov, pa še sredi vrhunca četrtega vala epidemije smo zaprli vse. Menimo, da so finančne posledice podcenjene kot pri TEŠ, Premogovniku Velenje in bodo zagotovo znašale več kot 7,3 milijona evrov na letni ravni. Zagotovljen brezplačni javni potniški promet za dijake, udeležence izobraževanja odraslih in študente po celotni Republiki Sloveniji v času poletnih počitnic je realiziralo že Ministrstvo za infrastrukturo. Finančna razbremenitev pozitivno vpliva na mobilnost mladih, jih spodbuja, da več uporabljajo javni potniški promet tudi v času dela preko študentskega servisa, kjer niso upravičeni do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. Upravičenci tako niso več omejeni na relacijo dom–šola–dom, marveč lahko v prostem času brez omejitev potujejo na vseh relacijah medkrajevnega javnega prevoza v Sloveniji, kjer cena ostaja nespremenjena, kar je en velik plus. Potegnjeno pod črto, poenostavitev in pocenitev vozovnic bo zelo koristila mladim, ki so toliko bolj vešči spletnega nakupa, kar nam nedvomno omogoča sodobna digitalizacija. Čeprav gre za velik korak naprej, se v Slovenski nacionalni stranki strinjamo, da je treba pereče zadeve v celoti spremeniti na sistemski ravni. Hvala lepa za vašo pozornost. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Boris Doblekar bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani poslanke, poslanci, lepo pozdravljeni! Predlog zakona Stranke Alenke Bratušek za nabiranje političnih točk o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu smo na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor obravnavali po skrajšanem postopku. Predstavnik Vlade oziroma Ministrstva za infrastrukturo, državni sekretar Blaž Košorok, je na predlagateljev predlog zakona podal mnenje, da so na Ministrstvu za infrastrukturo na podlagi sprememb in dopolnitev zakona že uvedli spremembe, ki so bile uveljavljene 26. junija letošnjega leta, in v skladu s podzakonskimi akti že pripravili rešitev, da bodo imeli upravičenci iz osmega, devetega in desetega odstavka 114.b člena tega zakona to velja za upokojence, osebe, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane – od 1. oktobra zagotovljen brezplačni prevoz v mestnem linijskem prometu v mestnih občinah Maribor in Ljubljana, kjer je to organizirano kot obvezna gospodarska javna služba. Na Ministrstvu za infrastrukturo so z izvajalci obeh mestnih prevozov potnikov v soglasju z upravljalcem mestnega prevoza 31. 8. sklenili pogodbi o medsebojnih obveznostih za zagotavljanja prevoza. Dogovor tudi predvideva, da če se bo število potnikov povečalo za več kot 5 %, se bodo določeni členi v pogodbi spremenili. S strani državnega sekretarja je bilo obljubljeno, da bo ministrstvo nadaljevalo dogovore in vse tehnične postopke, da bo enotno rešitev brezplačnih prevozov v mestnem prometu vključilo tudi v druga mesta. Vlada ocenjuje, da je ocena finančnih posledic, ki jih je predložil predlagatelj, v višini 3,8 milijona evrov za brezplačne prevoze upokojencev, vojnih veteranov, invalidov in oseb, starejših od 65 let, prenizka. Skupna ocena ministrstva in izvajalcev je, da bo subvencija na letni ravni znašala med 7 in 10 milijonov evrov, odvisno od števila prepeljanih potnikov. Zato seveda nismo mogli podpreti populističnega predloga zakona Stranke Alenke Bratušek, ki – ko je v opoziciji – kot po tekočem traku vlaga nerazumne populistične predloge zakonov in amandmajev, ki niso realni in nimajo z realnostjo nobene veze. Poskusi Stranke Alenke Bratušek o cenejših vinjetah, brezplačnih prevozih in tudi mnogih drugih, kot je ta, ki je bil na matičnem odboru zavrnjen, in mnogih drugih,

kot še nikoli v zgodovini Slovenije, oni pa bi nižali pokojnine; medtem ko je Stranka Alenke Bratušek želela sramotno v času gospodarske rasti upokojencem dvigniti pokojnine za pičlih 6,5 evra. Da ne omenjamo njihovega dosežka, Stranke Alenke Bratušek, bančnih razlaščencev in pa polnjenja bančnih lukenj svojih tajkunov z zapravljanjem davkoplačevalskega denarja. stranki smo mnenja, da populistični Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu ni potreben, ker že dosedanja ureditev daje zadostno pravno podlago za ureditev brezplačnega prevoza v mestih za navedene skupine upravičencev. Zato takšnih populističnih predlogov, predlogov za nabiranje političnih točk, predvsem v času,

V Sloveniji so v veljavi brezplačni javni avtobusni medmestni prevozi in železniški prevozi za upokojence, ljudi, starejše od 65 let, ki niso v delovnem razmerju, imetnike invalidskih kartic in vojne veterane, starejše od 65 let. Državni zbor je to uzakonil še v času vlade Marjana Šarca. Ugodnost je do sedaj izkoristilo več kot 150 tisoč ljudi, upravičencev je okoli 600 tisoč. In glede na dosedanje izkušnje je predlog logično nadaljevanje, da se takšna ugodnost istim skupinam prebivalstva omogoča tudi za mestne avtobusne prevoze. Po eni strani gre za socialni značaj takšne rešitve, ta ni zanemarljiv, na drugi strani pa je javni potniški promet eden izmed stebrov trajnostne mobilnosti. takšno povečanje prevozov v javnem potniškem prometu, k čemur bi uvedba ugodnosti vsekakor pripomogla, bi v celoti gledano seveda razbremenilo cestni promet. To pa pomeni tudi pravo pot za dosego okoljskih ciljev, h katerim smo se pa tako ali tako zavezali in so seveda v interesu nas vseh. Ampak sedanja vladna koalicija je takšno rešitev tudi tokrat zavrnila. Večina teh istih poslank in poslancev sedanje koalicije je brezplačni medmestni avtobusni prevoz podprla, mestnega pa ne. Pa prav mestni bi bil še toliko bolj upravičen, saj večina upokojencev koristi prav to. In vlada je posegla spet s prozornimi in neprepričljivimi argumenti proti, češ da parcialne rešitve pač niso dobre in da je treba k stvari pristopiti celovito. Ampak prav to, da je vlada uvedla brezplačni mestni potniški promet za upokojence v Ljubljani in Mariboru, drugod pa ne, je parcialna rešitev, kaj pa drugega. Kje pa so ostale občine in kje so ostali upokojenci? V LMŠ smo za to, da se brezplačno vozijo vsi upokojenci. V skrbi za finančni položaj občin, s katero se ta koalicija tako rada hvali, bi bil to zagotovo blagodejen ukrep za občine. Veliko njih namreč brezplačni mestni avtobusni prevoz za upokojence, nekatere pa za vse občane in občanke, omogoča že zdaj s svojimi proračunskimi sredstvi. S prevzemom bremena bi jih država seveda razbremenila, tako da bi imel predlog blagodejne učinke tako na standard upokojencev kot tudi na prometno in okoljsko politiko, pa stroški države bi bili v primerjavi s koristmi relativno zanemarljivi. Ampak ker brezplačnega mestnega prevoza za vse upokojence ni predlagala koalicija, je to zdaj slab predlog. Ko gre za korist upokojencev, je to za vlado enkrat smotrno, drugič pa nesmotrno. In tako ta zakon znova končuje parlamentarno pot. Upokojenci, razen Ljubljane in Maribora in tam, kjer za financiranje skrbijo občine, pa še naprej plačujejo vožnje v mestnem prometu. In poslušamo, kako zelo všečen je ta zakon. Ja, če je tako zelo všečen, če vam je tako zelo všeč, zakaj ga potem niste potrdili?

Hvala, predsednik. Spoštovani kolegice, kolegi! Pred kratkim smo v Državnem zboru potrdili zakonski predlog, s katerim smo zagotovili brezplačen javni medkrajevni potniški promet za upokojence, starejše od 65 let, invalide ter vojne veterane. Zakonska rešitev je požela veliko pohval in v praksi tudi odlično deluje. Predlagatelji zakona so ocenili, da bi bilo smiselno in koristno, da bi že omenjenim skupinam zagotovili tudi brezplačno vožnjo v mestnem linijskem prometu, vsem dijakom ter študentom pa bi omogočili koriščenje brezplačnega integriranega javnega potniškega prometa v poletnih mesecih za vožnje po celotni Sloveniji. V Poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo predlagane rešitve in cilje, saj menimo, da bi s sprejetjem tega zakona prišlo do zakonske rešitve, ki bi bila sistemska in celovita. Socialni demokrati smo predlagane rešitve pozdravili in zakonski predlog na matičnem delovnem telesu tudi podprli. A posluha za dobre ter sistemske rešitve s strani koalicije ter vlade ni bilo. bilo. Čeprav vlada načeloma podpira ukrepe, ki bi jih prinesel zakon, je zakonu nasprotovala. Rešitve bi vsekakor doprinesle k varnejšim prevozom in spodbujale trajnostno mobilnost, o kateri tako zelo radi govorimo. Posledično bi v mestih imeli manjše izpuste toplogrednih plinov, čistejši zrak, višjo kakovost bivanja ter manjše prometne zamaške in zastoje. Predlog zakona je dobil podporo tudi na komisiji Državnega sveta, a tudi to na žalost ni prepričalo vladne koalicije, resornega ministrstva, da bi zakonskemu predlogu stopili naproti. Vsakodnevno lahko slišimo izjave in komentarje o trajnostni mobilnosti, zeleni prihodnosti, skrbi za starejše, skrbi za ranljive in podobno, a le malokrat se v smeri tega tudi kaj naredi. Omenjeni predlog je res majhen korak v smeri naštetega, a vseeno je. Kot že rečeno, smo poslanke in poslanci Socialnih demokratov zakonski predlog podprli, saj menimo, da so rešitve in cilji, ki jih zakonski predlog prinaša, dobre, smiselne ter sistemske. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Boštjan Koražija bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu uvaja pravno podlago za brezplačne prevoze v mestnem linijskem prometu, in sicer za upokojence, starejše od 65 let, invalide ter vojne veterane, in to v mestnih občinah, kjer se izvaja mestni potniški promet. Poleg tega še uvaja brezplačne vozovnice za študente in dijake v poletnih mesecih. Revščina med starejšimi narašča in postaja vse večje družbeno in politično vprašanje. 90 % upokojencev prejema manj kot znaša povprečna neto plača v Sloveniji. Alarmantni signali prihajajo praktično z vseh strani, bodisi z nevladne strani, kot je na primer projekt Vida društva Humanitarček, bodisi z uradnih institucij, kot je Računsko sodišče. Po podatkih ZPIZ-a je za leto 2018 pokojnino, nižjo od 700 evrov, prejemalo okoli 221 tisoč upokojencev. Če dodamo še prejemnike invalidskih, družinskih in vdovskih pokojnin, število naraste na 341 tisoč 874 prejemnikov pokojnine. To je več kot 65 % vseh prejemnikov pokojnin, brez uživalcev delov pokojnin in delnih pokojnin, ki jih je potem vse skupaj okoli 522 tisoč oziroma skoraj 523 tisoč. Več kot 65 % prejemnikov vseh pokojnin si torej ne more privoščiti osnovne oskrbe v DSO-jih, bodisi zanjo porabi praktično celoten prejemek pokojnine. Več kot 58 tisoč upokojencev prejema pokojnino, manjšo kot 500 skoraj 160 tisoč upokojencev prejema pokojnino, nižjo od 600 evrov. Prag tveganja revščine za leto 2018 pa je znašal 662 evrov. Sedaj si pa predstavljajte, v kakšni revščini v resnici živijo naši, slovenski upokojenci in upokojenke. V Sloveniji pa nimamo zgolj revnih upokojencev in upokojenk. Iz dneva v dan je vse več revnih zaposlenih, zlasti prekarnih delavcev, čeprav tudi v javnem sektorju ne zaostajajo – plačna skupina J, tu govorim o medicinskih sestrah, drugo negovalno in strežno osebje po domovih za starejše. Promet je največji vir emisij toplogrednih plinov v Sloveniji. Več kot 40 % izpustov toplogrednih plinov je iz prometa. Od leta 2005 do leta 2018 so se emisije povečale za kar 32 %. Hkrati je to sektor z najmanj vizije in najslabšo vizijo zniževanja toplogrednih plinov v ključnem obdobju, to je do leta 2030. Če se hočemo resno spoprijeti z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe, potem se moramo začeti ukvarjati z zadevami sedaj, ker drugače bo prepozno. In trajnostna prometna politika je tisto, kar je vizija; in dejansko trajnostna prometna politika je v bistvu javni potniški promet. To še zlasti velja za Slovenijo, kjer se je zadnjih 30 let, žal, bolj ali manj razvijala samo osebnostna mobilnost, se pravi avtomobilizem in nakupi avtov. Javni potniški promet mora postati učinkovit, to pomeni, da časovno ne sme biti bolj zamuden, oziroma tudi mora izpolnjevati vse pogoje, da čim prej pridemo iz točke A do cilja B, oziroma da nam tudi omogoča prevoz raznoraznih koles, ki pripomorejo k boljšemu oziroma nižjemu brezogljičnemu odtisu v Sloveniji.

v osnovi bi morali res v tem času govoriti bolj ali manj samo še o tem, kako bomo zniževali ogljični odtis v Sloveniji oziroma tudi v naši naravi. V takem primeru bi morale vse stranke, kakorkoli že, podpreti takšen predlog, ker res pripomore k boljši kvaliteti življenja upokojenk in upokojencev; predvsem pa tudi k boljši kvaliteti življenja na splošno vseh nas. In še enkrat povedano, javni potniški promet je bistvo tega trajnostnega razvoja, o katerem vsi tako radi tukaj v državnem zboru govorite. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Spoštovani predsednik, poslanke, poslanci! Republika Slovenija lastnikom zemljišč, na katerih so postavljene tehnične ovire, zaradi naslova omejitve lastninske pravice na določenem delu zemljišča oziroma nezmožnosti uporabe tega dela zemljišča izplačuje odškodnine. Podlaga izplačilu teh odškodnin pa je vpis služnosti v zemljiško knjigo. Pri vpisu služnosti so se v praksi pokazale določene formalnopravne pomanjkljivosti trenutno veljavne zakonodaje, ki jih novela, o kateri boste odločali, rešuje. Tako novela nadgrajuje normativne podlage za vpis služnosti v javno korist v zemljiško knjigo tudi na nepremičninah, katerih solastnica je Republika Slovenija, ter določa normativno podlago za vknjižbo služnosti v javno korist na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi služnosti, ne glede na morebitno že vknjiženo prepoved odtujitve ali obremenitve na posameznem zemljišču. Novela, o kateri boste odločali, rešuje, omogoča lažje reševanje plačila odškodnine ljudem. Hvala. lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku mag. Branku Grimsu. Vsem prav lep pozdrav! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je obravnaval 7. septembra letos kot matično delovno telo Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje. V imenu predlagatelja je državni sekretar gospod Franc Kangler pojasnil, da gre za ureditev razmer v primerih, ko je solastnik nepremičnine tudi država Slovenija in sedanja ureditev ne omogoča izplačila ustrezne odškodnine, kadar je tam postavljena zaščitna ograja. In zaradi tega predlagajo spremembo, ki bo omogočala vpis služnost tudi v teh primerih in s tem pravno osnovo za izplačilo ustrezne odškodnine upravičencu. Po krajši razpravi je odbor sprejel amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 2. členu ter glasoval o vseh členih predloga skupaj in jih sprejel. S tem predlagamo, da se tako dopolnjeno besedilo zaradi ureditve pravne praznine, ki je poštena do vseh solastnikov, tudi sprejme. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Danes odločamo o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, ki ga je Državnemu zboru predlagala Vlada, s ciljem zagotoviti učinkovitejše vodenje postopkov sporazumevanja za ustanovitev služnosti v javno korist in sklepanja pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist. Z eno izmed preteklih novel Zakona o nadzoru državne meje je policija pridobila pooblastila za postavljanje in uporabo tehničnih ali drugih sredstev za opravljanje nadzora ali preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje. S postavitvijo, namestitvijo in uporabo tehničnih ovir in z ustanovitvijo služnosti v javno korist se lastniška pravica na teh zemljiščih omejuje oziroma se posega v ustavno varovano lastninsko pravico. Zakon o nadzoru državne meje določa, da se lastnikom zemljišč, na katerih je bila postavljena tehnična ovira, izplača nadomestilo oziroma odškodnina v primeru obremenitve nepremičnine s služnostjo v javno korist. Pogoj za izplačilo odškodnine je vpis služnosti v zemljiško knjigo. Ker je služnostna pravica enovita pravica, ki je lahko vknjižena le na celotnem lastninskem deležu nepremičnine, in služnosti v svojo korist ni mogoče vknjižiti na lastni nepremičnini, v praksi prihaja do položajev, da služnosti v javno korist ni mogoče vpisati na nepremičninah, katerih solastnica je Republika Slovenija. To posledično pomeni, da v teh primerih solastnikom zemljišč, na katerih je bila postavljena tehnična ovira, po veljavni ureditvi tudi ni mogoče izplačati odškodnine. S predlagano spremembo bo omogočen vpis služnosti v zemljiško knjigo tudi na nepremičninah, katerih solastnica je Republika Slovenija, in posledično tudi izplačilo odškodnine upravičencev. Nadalje, pretekla novela Zakona o nadzoru državne meje in Zakona o urejanju prostora ne urejata položajev v zvezi z že vknjiženimi obremenitvami in prepovedmi na zemljiščih, na katerih je treba vknjižiti služnost v javno korist na podlagi pogodbe iz predhodnega postopka sporazumevanja za ustanovitev služnosti v javno korist. S predlaganimi dopolnitvami se bo služnost v javno korist lahko vknjižila na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist zaradi postavljenih začasnih tehničnih ovir, ne glede na že vknjiženo prepoved odtujitve ali obremenitve na posameznem zemljišču. Predlog zakona vsekakor zagotavlja učinkovitejše vodenje postopkov sporazumevanja za ustanovitev služnosti v javno korist in sklepanja pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist, kar bo ustvarilo podlago za lažje reševanje odškodninskih zadev z lastniki zemljišč, na katerih so postavljene tehnične ovire. V Poslanski skupini Stranke modernega centra bomo Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje podprli. Hvala. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Spoštovani! Dopolnitve Zakona o nadzoru državne meje so po besedah predlagatelja potrebne, da se uredi problematika vpisa služnostnih pravic v zemljiško knjigo. Da se lahko postavi tehnična ovira na nekem ozemlju, je seveda nujna omejitev lastninske pravice. Za ta namen se na teh zemljiščih ustanovi služnost v javno korist, ki pa je ni možno vpisati na zemljiščih, katerih solastnica je Republika Slovenija, posledično pa solastniki pa solastniki niso upravičeni do odškodnine. S tem predlogom zakona se navedena problematika ureja, saj bo omogočen vpis služnosti v zemljiško knjigo. Stvari glede postavljanja ograje pa niso vedno tako preproste, kot deluje pri tem zakonu. Dejstvo je, da tehnične ovire niso imele bistvenega pomena pri varovanju naše države pred vdori migrantov, so pa na ta račun nekateri posamezniki dobro napolnili svoje žepe. V SAB smo v preteklosti že večkrat opozarjali na netransparentno porabo davkoplačevalskega denarja pri nabavi žice in ograj za južno mejo s Hrvaško. Notranji minister napoveduje, da bodo v kratkem postavili več deset kilometrov dodatne ograje na južni meji. To bo našo državo zopet stalo kar nekaj denarja. V SAB se ob tem sprašujemo o samem smislu glede na dejstvo, da več kot 200 kilometrov ograje pretiranega učinka pri varovanju in ohranjanju nemotenega delovanja naše države ni imelo, predvsem če ob tem dodamo še številke nezakonitih migracij v zadnjem času, ki so v primerjavi z letom 2015 zanemarljive. Letos je v primerjavi z lanskim letom število nezakonitih prehodov južne meje upadlo za več kot 40 %. Prvotno je bila postavitev ograje načrtovana kot začasna, vse bolj pa kaže na to, da bodo tehnične ovire na južni meji tam ostale še kar nekaj časa. Problemi pa se kažejo tudi pri vzdrževanju stanja. Tamkajšnji prebivalci pričajo o razraščanju ograje, kar škoduje živalim, vpliva pa tudi na velik porast invazivnih rastlin. Zakon, ki ga imamo danes na mizi, te problematike ne naslavlja. Ker gre pri predlaganih spremembah izključno za ureditev problematike v zvezi z odškodninami lastnikom, predlogu zakona v Poslanski skupini SAB ne bomo nasprotovali. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Zakon o nadzoru državne meje velja od leta 2007 in je bil že nekajkrat spremenjen in dopolnjen. Novela zakona, ki je bila sprejeta februarja 2017, je določila, da sme policija postaviti, namestiti in uporabljati tehnična ali druga sredstva za opravljanje nadzora državne meje ali preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje. Za uspešno izvedbo teh nalog in nalog, prepisanih s pravnim redom Evropske unije, pa policisti lahko uporabljajo zemljišča in vodne površine ne glede na lastništvo, lastniki pa jim morajo to omogočiti. Z navedenimi ukrepi se posega v ustavno varovano lastninsko pravico, zato se lastnikom izplača nadomestilo za oteženo redno rabo zemljišč, ki lahko traja do 24 mesecev, ali pa se jim izplača odškodnina v primeru obremenitve nepremičnine s služnostjo v javno korist. Težavo, ki se je pojavila v praksi, predstavlja pogoj, ki ga veljavni zakon določa za izplačilo odškodnine na podlagi pogodbe med služnostnim upravičencem in lastnikom nepremičnine. Gre za vpis služnosti v zemljiško knjigo, pri čemer je ta vpis konstitutivnega pomena za nastanek služnosti. Služnostna pravica je enovita pravica, ki je lahko vknjižena le na celotnem lastninskem deležu nepremičnine, služnosti v svojo korist pa ni mogoče vknjižiti na lastni nepremičnini, zato prihaja do položajev, ko služnosti v javno korist ni mogoče vpisati na nepremičninah, katerih solastnica je Republika Slovenija. Posledica vsega tega je, da ni mogoče ne ustanoviti služnosti ne izplačati odškodnine solastnikom zemljišč, na katerih je bila postavljena tehnična ovira. sprejetjem današnje novele pa bo omogočen vpis služnosti v zemljiško knjigo tudi na nepremičninah, katerih solastnica je Republika Slovenija, in tako bo mogoče tudi izvesti izplačilo odškodnine upravičencu. Veljavna zakonodaja ne ureja tudi položajev v zvezi z že vknjiženimi obremenitvami in prepovedmi na zemljiščih, na katerih je treba vknjižiti služnost. Tako da se lahko primerijo tudi situacije, da je sklenjena pogodba, njen vpis pa sodišče zavrne zaradi predhodno vknjižene prepovedi obremenitve nepremičnine v korist fizičnih oseb ali pa zaradi vknjižene prepovedi obremenitve zaradi črne gradnje na predmetnem zemljišču. S predlaganimi dopolnitvami se bo služnost v javno korist lahko vknjižila na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi služnosti zaradi postavljenih začasnih tehničnih ovir, ne glede na že vknjiženo prepoved odtujitve ali obremenitve na posameznem zemljišču. Zakon torej odpravlja težave, ki so se pojavile pri konkretnih izvedbenih dejavnostih. Cilj dopolnitev je zagotoviti učinkovitejše vodenje postopkov in sklepanje pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje podprli. Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. **DUŠAN Lep dober dan vsem skupaj! V Slovenski nacionalni stranki menimo, da je predlog zakona dobro zastavljen, čeprav vsebuje zgolj tri člene, saj predstavlja nadgradnjo obstoječe ureditve in naslavlja pereče probleme. Dejstvo je, da bi to materijo morala urediti že prejšnja Šarčeva vlada, pa je storila bore malo zanič. Podanih je bilo nekaj pripomb, mnenj in predlogov s strani različnih deležnikov, s katerimi se bolj oziroma manj strinjamo. Smiselno bi bilo, da se situacija pogleda tudi na teren, v praksi, da se dejansko vidi stanje. Pomembno se nam zdi, da mora začasne tehnične ovire, torej postavljene ograje, žične prepreke, druge bariere, upravljavec ustrezno in redno vzdrževati ter s tem preprečiti njihovo prekomerno zaraščanje z vegetacijo, sploh ob rekah. Izvajalci javne gospodarske službe morajo imeti omogočen dostop do košnje trave, da odstranjujejo odvečno zarast ter sanirajo manjše poškodbe. Poskrbeti moramo tudi za prehode za divjadi, kjer pa v Slovenski nacionalni stranki opažamo premalo sodelovanja z lokalnimi lovskimi družinami. Ustrezno nameščanje je bistveno, ker se v nasprotnem primeru skrajni robovi strug podirajo, kar v praksi predstavlja še dodatne ovire v primeru visokih voda, poplav, ki jih je v zadnjem času vse več. Če bi Zakon o vodah imel zadostno podporo, s tem ne bi imeli problemov. A to je zgodba za kdaj drugič. V Slovenski nacionalni stranki tudi zahtevamo, da se čim prej zagotovijo določena denarna sredstva za vzdrževanje brežin na mejnih odsekih ter tudi za odstranjevanje ograj v primeru vzdrževanja, če je omogočen dostop. Nadalje opažamo, da vsebina predlaganega zakona ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske unije, zatorej bi bili bolj izjema kot ne na tem področju. Veljavna ureditev določa, da se lastnikom zemljišč, na katerih je bila postavljena tehnična ovira, izplača odškodnina, kar se nam zdi pravično in pošteno za njih. V Slovenski nacionalni stranki se vsekakor zavedamo, da naši slovenski podeželani dobivajo odškodnino, ki jim pripada. Nikjer nismo zasledili podatka, koliko je približno teh upravičencev do odškodnine v Republiki Sloveniji, kar bi bilo dobro vedeti. Represija se ne povečuje z žično ograjo, neprehodnostjo za migrante, kot meni Levica, kajti vstopati je treba na mejnih prehodih, če imaš poštene namene; ne pa skakati čez ograjo, plavati preko reke, in to ponoči, ko državljani in državljanke Republike Slovenije spimo. Zaradi vsega naštetega rabimo na meji vojsko, policijo, da nas ščiti in varuje pred nepridipravi s skrivnimi zlimi nameni. Se pa strinjamo, da morajo biti ograje ob meji čim bolj neopazne, tudi iz okoljskega, estetskega vidika, da niso preveč moteče. Za konec bi dejal, da smo v Slovenski nacionalni stranki naklonjeni rešitvi, da bo s predlagano spremembo omogočen vpis služnosti v zemljiško knjigo tudi na nepremičninah, katerih solastnica je Republika Slovenija. Hvala lepa. Mag. Branko Grims bo predstavil stališče Slovenske demokratske stranke. **MAG. Torej prav lep pozdrav! Ko gre za vprašanje lastninskih razmerij, je seveda treba stvari urediti pravno korektno in tako, da tukaj ni izjem in da so vse stvari ustrezno urejene. In če kje pride do posega, ki ga pač zahtevajo interesi države oziroma skupnosti, ko gre za varnost, kot je postavitev ograje, da se tam stvari ustrezno pravno uredijo. Predlog, ki je pred nami, je s tega vidika zelo dober in ga bomo vsekakor podprli. Tisto, kar je pa že bilo na odboru izraženo in se je danes že tudi tukaj pojavilo, ta presenetljiva samokritičnost strank sedanje opozicije, se pravi Levice, SD, LMŠ in Stranke Alenke Bratušek, pa je še dodaten argument, ki ga želim še posebej pozdraviti. Ko stranke sedanje opozicije opozarjajo na nestrokovno, pomanjkljivo in, po očitno njihovem mnenju, tudi koruptivno ravnanje ob nabavi in postavitvi ograj v preteklosti, je to izjemno dobra samokritičnost, saj gre prav za tiste stranke, ki so v teh preteklih vladah bodisi neposredno sodelovale, bodisi je bila od njih, kot recimo od Levice, postavitev teh vlad, recimo stranke LMŠ, v celoti odvisna. In je bil od njih odvisen tudi obstoj teh vlad vse do uvedbe nove olimpijske discipline, to je hitrostnega metanja puške v koruzo. Vsekakor je ta samokritičnost nekaj, kar je treba pozdraviti. Jaz samo upam, da bodo s svojim ravnanjem tudi nadaljevali in da bodo enotno podprli zakon, ki odpravlja eno od pomanjkljivosti, ki bi jih seveda morala že zdavnaj urediti katera od njihovih vlad, pa tega žal ni bila sposobna ne strokovno ne po človeški plati storiti. Sedaj je priložnost, da to uredimo. V SDS bomo predlagani zakon enotno podprli. Hvala lepa. Besedo ima Rudi Medved, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Hvala za besedo, predsednik. Tehnične ovire ali, preprosteje rečeno, ograje na meji s Hrvaško enkrat bolj, enkrat manj burijo duhove. Dejstvo pa je, da so ograje tam postavljene. Če je podatek sedaj pravi, okoli 250 kilometrov je ta ograja dolga in notranji minister je napovedal postavitev še 50 kilometrov. In ker teče ograja tudi po zasebnih zemljiščih ali pa pretežno po zasebnih zemljiščih, je seveda nujno ustrezno izplačevanje odškodnin. Po postavitvi ograj na začetku se je nekaj časa izplačevanje zatikalo. Zato je, gospod Grims, da vam pojasnim, vlada Marjana Šarca leta 2019 pripravila spremembo Zakona o nadzoru državne meje, ta državni zbor pa jo je sprejel. In ta sprememba je bistveno poenostavila in pospešila izplačevanje odškodnin. Torej vse, kar tukaj sedaj govorite o tem, kako nekaj epohalnega pomeni ta sprememba sedaj, je govorjenje popolnoma na pamet. Jaz sem sam podpisoval izplačila odškodnin kot minister za javno upravo. In ta izplačila so tem lastnikom zemljišč tekla neprekinjeno in brez težav. In jaz verjamem, da se to dogaja tudi sedaj. Je pa seveda v praksi potem prišlo pa še do nekaj primerov. Ta novela zakona rešuje nekaj primerov, ne da rešuje sedaj izplačevanje odškodnin za vse lastnike zemljišč. To izplačevanje teče permanentno že ves čas. Ta novela zakona pa sedaj rešuje še nekaj tehničnih zadev, ki se pa seveda sproti pojavijo, ko se neka stvar ureja. In seveda je vlada temu ustrezno odreagirala in v LMŠ nimamo popolnoma nobenih težav in ne nasprotujemo tej rešitvi, ker jaz verjamem, da bo na tistih območjih, kjer ograje sedaj že so, rešila probleme; bodo pa se pojavili morda še novi, če se bo postavljanje ograje nadaljevalo, in seveda bo treba temu ustrezno tudi odreagirati. In to je vse v zvezi s tem. Tu pa se sedaj govori o nekih nesposobnostih in ne vem čem, ampak dejstvo je, da je vlada Marjana Šarca nadaljevala zastavljeno pot postavljanja teh tehničnih ovir; in v našem mandatu smo brez afer, brez afer, s transparentnim javnim razpisom kupili in namestili dodatnih 40 kilometrov teh ograj. In to je vsa zgodba v zvezi s tem. Tisto, za kar se pa lastniki zemljišč in tudi mi vsi kot davkoplačevalci upravičeno hudujemo, pa je ta zaraščenost na teh območjih, da so ograje ponekod podrte, da jih je ponekod deloma odnesla reka Kolpa. In da se to preprosto ne sanira, da se posamezne policijske uprave zdaj dogovarjajo, vsaj takšne podatke imamo, o tem, kdo bo zdaj kosil pa popravljal te ograje, namesto da bi se izvedel javni razpis na ravni države in da bi nek izvajalec, izbran na takem razpisu, prevzel celotno izvajanje vseh del, povezanih s temi ograjami. Minister za notranje zadeve je lansko leto – mislim, da oktobra – napovedal tak razpis, ampak nimamo podatkov, ali je ta razpis kdaj bil v resnici tudi objavljen in ali kdo od izvajalcev zdaj ta območja čisti in popravlja te ograje, ker še vedno prejemamo fotografije in v medijih so še vedno objavljeni posnetki zaraščenih in poškodovanih ograj. In po tolikem času, odkar ograje stojijo, seveda to počasi postaja res nesprejemljivo. Bo treba prevzeti tudi odgovornost za to, kar se dogaja po tem, ko so enkrat te ograje na meji postavljene.

Hvala lepa, predsednik za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, državni sekretar! Pred nami je predlog dopolnitve Zakona o nazoru državne meje, s katero želi Vlada nadgraditi normativno pravno podlago za vpis služnosti v javno korist v zemljiško knjigo z naslova postavitve tehničnih ovir tudi na nepremičninah, katerih solastnica je Republika Slovenija. Posledično pa to pomeni tudi podlago za izplačilo odškodnine upravičencu. Predlagatelj namreč ugotavlja, da veljavna ureditev ne ureja situacije v zvezi z že vknjiženimi obremenitvami in prepovedmi na zemljiščih, na katerih je treba vknjižiti vknjižiti služnost v javno korist, in na podlagi pogodbe iz postopka sporazumevanja za ustanovitev služnosti v javno korist. S predlagano novelo Zakona o nadzoru državne meje se torej določa normativna podlaga za vknjižbo služnosti v javno korist na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist zaradi postavljenih začasnih tehničnih ovir, ne glede na morebitno že vknjiženo prepoved odtujitve ali obremenitve na posameznem zemljišču. Socialni demokrati predlaganim dopolnitvam Zakona o nadzoru državne meje ne bomo nasprotovali, a ob tem upamo, da so se v zadnjih letih izvajanja določb Zakona o nadzoru državne meje, ki so povezane s spremembami zakonodaje tega področja zaradi postavljenih ograj na meji, dostopanja do ograje in urejanja obmejnega območja ob ograjah, pokazali vsi problemi in da jih bo Vlada s to dopolnitvijo tudi dokončno zaprla. Hvala lepa.

Sprememba zakona se nanaša na ustanavljanje služnosti v javno korist na obmejnih zemljiščih, kjer že 6 let stojijo rezilna žica, panelna ograja in druge oblike tehničnih ovir. Gre torej za poseg v določbe, ki so že same po sebi sporne. Ne gre pozabiti, da se v luči vsesplošne protibegunske histerije že vse od leta 2015 sprejemajo novi in novi represivni ukrepi. Zato tega zakona ne moremo obravnavati brez osvežitve spomina. Tako imenovana begunska kriza se že 6 let zlorablja za vsesplošno povečevanje represije, ki je uperjena ne le zoper begunce, ampak zoper vse nas. Nasilje, ki so ga begunci deležni vzdolž celotne balkanske begunske poti, ni le fizično v obliki policijskega nasilja, pretepanja, groženj in kraj osebnih predmetov in denarja. Po tem, ko se beguncu po nekem srečnem naključju vendar uspe prebiti do Slovenije, se na koncu sreča še z nasiljem, zapakiranim v uradniško birokratsko latovščino. Obrazložitvam nekaterih zavrnilnih odločb o priznanju mednarodne zaščite pač ne moremo reči drugače. Če ne gre drugače, Ministrstvo za notranje zadeve negativno odločbo utemelji s tajnimi informacijami Sove, ki jih ni videl ne prosilec ne njegov zagovornik. Da je represija nad begunci dosegla kritično točko, je razvidno že iz uradnih podatkov. V celotnem letošnjem letu je do konca avgusta mednarodno zaščito pridobilo 13 oseb; 13. V obdobju do konca julija je policija na meji obravnavala 41 % manj zanjo nezakonitih prehodov kot lani – Od tega je tisoč 857 oseb izrazilo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito. Tisoč 831 oseb je do konca julija tudi vložilo to prošnjo, zgolj 13 oseb pa jo je v letošnjem letu pridobilo. 13, četudi je 750 izmed teh prosilcev iz Afganistana. Verjamemo naj torej, prvič, da 2 tisoč 664 oseb ni izrazilo namere za vložitev mednarodne zaščite in da tukaj niso na delu prisilna in skupinska vračanja, da ni prisotnega oviranja prosilcev pri vlaganju prošenj in tako dalje. Preprosto naj bi verjeli, da večina po tem, ko ji po spletu srečnih naključij dejansko uspe priti do naše meje, reče –Jah, nič, grem pa nazaj, ne bom zaprosil za mednarodno zaščito. Drugič, naj res verjamemo, da od tisoč 857 prosilcev za mednarodno zaščito zgolj le 13 oseb izpolnjuje pogoje za dejansko pridobitev statusa?! 844 oseb ali kar 99,3 % oseb pa ne; in to kljub dejstvu, da jih je kar 750 pribežalo iz Afganistana. No, čisto v maniri ksenofobnih politik te vlade in še posebej notranjega ministra Hojsa pogoje za odobritev statusa izpolnjuje pičlih 0,7 % oseb. Takole, za vzorec. Vse opisano ni zgolj sramotno, ampak naravnost bizarno. Edina stalnica, ki smo ji priča, je vsesplošno naraščanje represije nad lastnimi državljani, ki si jih Hojs srčno in strašno želi oglobiti za verbalni delikt, kar smo mu v opoziciji zaenkrat uspešno preprečili, in seveda nad begunci, nad tistimi, ki rešujejo gola življenja. Na meji stoji žica, tista žica, ki je bila postavljena v času Cerarjeve vlade prek sumljivih poslov, poslov, v katerih so zaslužili prijatelji SMC, kar je potrdilo tudi sodišče. Slovenija se je tako zelo izmojstrila, specializirala za tehnične ovire in posle z njimi, da jih sedaj izvažamo še v Litvo. In četudi številke nikakor ne potrjujejo neke begunske krize, posel preveč cveti, da bi se ga ustavilo. Biznis je pač biznis. Kaj potem, če so v igri človeške usode, človeška življenja?! V noveli seveda ni navedeno, koliko tehničnih ovir že stoji in koliko jih bomo še postavili. Niti v zakonu ni navedeno, na koliko tujih zemljiščih je žica postavljena, na koliko zemljiščih je bila vpisana služnost v javno korist, kaj šele da bi v zakonu pisalo, koliko nas vse to stane, kdo in koliko zasluži s tehničnimi ovirami, koliko stane postavljanje in vzdrževanje, koliko namenimo za odškodnine lastnikom zemljišč. Nič od tega. Vsi ukrepi se pač sprejemajo brez utemeljitev, brez obrazložitev. Kakorkoli današnji predlog na prvi pogled ne zgleda posebej radikalen in represiven, ga je treba vseeno dojemati v širšem kontekstu vsesplošne represije in preteklih sprememb te iste ureditve, zato mu bomo v Levici nasprotovali. Hvala. Spoštovani gospod predsednik, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, cenjeni kolegice in kolegi! Migracijska kriza in nezakonito prehajanje državne meje, kar smo obmejni prebivalke obmejni prebivalke in prebivalci najbolj občutili, so od Slovenije zahtevali, da je država vzpostavila nekatere ukrepe za obvladovanje prehajanja šengenske meje. Republika Slovenija je povečala prisotnost policije in vojske na meji, kar je bilo še posebej dobro sprejeto med prebivalci ob meji, drugi ukrepi pa so bili tudi namestitev tako imenovanih tehničnih ovir. Slovensko mejno pregrado oziroma ograjo na meji je postavila dvanajsta kot odziv na evropsko migrantsko krizo. Za njihovo postavitev in uporabo je treba ustanoviti tudi služnost na nepremičnini v javno korist. V primeru obremenitve nepremičnine lastnikom pripada izplačilo nadomestila oziroma odškodnine, ampak le takrat, ko je bil opravljen vpis služnosti v zemljiško knjigo. Po sedanji zakonodaji je služnost enovita pravica, ki je lahko vknjižena le na celotnem le na celotnem lastninskem deležu nepremičnine in je ni mogoče vknjižiti na lastnih nepremičninah, katerih solastnica je država. S predlogom zakona, ki ga danes obravnavamo in ga je predložila Vlada, se popravlja napaka trenutno veljavne ureditve, v kateri v kateri lastnikom zemljišč, ki so imeli v zemljiško knjigo vpisano služnost v javno korist zaradi postavljenih tehničnih ovire in katerih zemljišč je solastnica tudi država, ni bilo mogoče izplačati odškodnine. Postavljavci ograje leta 2015 in tedanja vlada ni dokončno rešila vpisa služnosti, zato še danes obstoječa zakonodaja ne ureja položaja v zvezi z že vknjiženimi obremenitvami in prepovedmi na zemljiščih, na katerih je treba vknjižiti vknjižiti še služnost v javno korist na podlagi pogodbe za ustanovitev služnosti v javno korist. Z dopolnitvami se bo služnost v javno korist lahko vknjižila na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist zaradi postavljenih začasnih tehničnih ovir, ne glede na že vknjiženo prepoved odtujitve ali obremenitve na posameznem zemljišču. Nova Slovenija – krščanski demokrati pozdravljamo dopolnitve Zakona o nadzoru državne meje, ker odpravljajo zatečeno stanje, predvsem pa prinašajo naslednje spremembe. Prvič, služnost v javno korist se lahko ustanovi tudi na nepremičnini, katere solastnik je služnostni upravičenec – država. Drugič, služnost v javno korist se v zemljiški knjigi vpiše na nepremičnini kot celoti in v korist služnostnemu upravičencu. Tretjič, sklenjena pogodba o ustanovitvi služnosti v javno korist je podlaga za njeno vknjižbo zemljiško knjigo ne glede na že vknjiženo prepoved odtujitve in obremenitve na zemljišču. In zadnjič, na podlagi služnosti v javno korist je mogoče izplačati odškodnino tudi na nepremičninah, katerih solastnica je Republika Slovenija. Krščanski demokrati se zavzemamo za dosledno varovanje šengenske meje v skladu z veljavnimi predpisi. Vedno bomo prisluhnili občankam in občanom ob meji ter se zavzemali za njihovo varnost. Korak naprej predstavlja tudi vzpostavitev pogojev za nemoteno urejanje služnosti, ki je potrebni za postavitev ograje na meji. Zato bomo v Poslanski skupini Nova Slovenija Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje soglasno podprli. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 25. točki dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina treh poslancev in poslanke s prvopodpisanim mag. Branislavom Rajićem. Predlog zakona je na 15. seji 9. 9. 2021 obravnaval Odbor za gospodarstvo kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Spoštovani! Približno eno leto nazaj je bila sprejeta novela Zakona o trgovini, ki je določila prepoved obratovanja prodajaln ob nedeljah in dela prostih dneh. Ta določa dve splošni izjemi, zaradi katere prepoved ne velja za prodajalne na posebni lokaciji, katerih površina ne presega 200 kvadratnih metrov, in prodajalne ne glede na njihovo lokacijo, če njihova površina prav tako ne presega 200 kvadratnih metrov, pod pogojem, da v njih delo na nedeljo ali praznik poleg poslovodnih oseb opravljajo študenti in upokojenci. Le nekaj mesecev kasneje je dodatne izjeme z omejeno veljavnostjo do konca leta 2022 uvedel tudi deveti protikoronski zakon, in sicer za letališča, ne glede na velikost prodajnega prostora, ter za turističnoinformacijski center in muzeje. Danes na predlog nepovezanih poslancev že tretjič v zelo kratkem času posegamo v člen Zakona v trgovini, ki prepoveduje nedeljsko obratovanje. Zakonski predlog širi nabor izjem prodajaln na posebnih lokacijah, in sicer na trgovine v kampih, hotelih, muzejih, galerijah, turističnoinformacijskih centrih ter pokopališčih. Predlagatelj želi ukiniti kriterij površine do 200 kvadratnih metrov za prodajalne na posebnih lokacijah, če te predstavljajo kombinacijo trgovine in drugih namenskih prostorov. Poleg tega uvaja dodatno izjemo, v skladu s katero bi lahko nedeljsko delo v trgovini opravljali tudi družinski člani poslovodnih oseb. Spomnimo, da je zdaj veljavna novela zakona, ki prepoveduje nedeljsko in praznično delo trgovin, prejela podporo 72 poslancev. Javnomnenjske raziskave kažejo, da nedeljsko zaprtje trgovin podpirajo tako trgovci kot širša javnost. Novela je uspešno prestala celo presojo pred Ustavnim sodiščem, ki je ugotovilo, da se svobodno opravljanje gospodarske dejavnosti lahko omeji, če to terja javna korist. Pri tem je javno korist zaposlenih prepoznalo v zagotavljanju tedenskega počitka delavcev. Ustavno sodišče se je v preteklosti tudi sicer že večkrat opredeljevalo do nedeljskega zaprtja trgovin. Njegove dosedanje odločbe pričajo o tem, da največji izziv za ustavno skladnost predstavljajo ravno izjeme. Vsaka dodatna izjema zaradi kršitve načela enakosti tvega protiustavnost zakona, s tem pa vrnitev trgovcev na njihova delovna mesta tudi na nedeljo in praznik. Ob tem ne moremo mimo dejstva, da je Ustavno sodišče že leta 2005 razveljavilo zakon, ki je prepovedoval nedeljsko delo in arbitrarno določeno površino trgovin, ki so lahko izjemoma ostale odprte. Zato je toliko bolj presenetljiv predlog nepovezanih poslancev, ki obsežno posega ravno v kvadraturo prodajaln na način, ki ne samo da kompromitira ustavno skladnost zakona, temveč tudi odpira številne možnosti zaobiti njegova določila. V Poslanski skupini SAB novelo nepovezanih poslancev razumemo kot nepremišljeno zakonsko rešitev, ki bi jo zelo verjetno doletela zaušnica Ustavnega sodišča in širše javnosti. Žal pa ta zaušnica ne bi bolela predlagatelja, temveč trgovke in trgovce, saj bi jim zopet odvzela pravico do nedeljskega počitka, na katero so čakali skoraj 20 let. Hvala. Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. **ROBERT Hvala. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini je bil vložen le slabih devet mesecev po tem, ko je Državni zbor sprejel novelo zakona, ki trgovcem prepoveduje določanje obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih z nekaterimi izjemami. Novela je bila sprejeta z 72 glasovi »za« in samo 13 glasovi »proti«. Tokrat predlagatelji želijo, da se določi dodatne izjeme od splošne prepovedi določanja obratovalnega časa ob nedeljah in dela prostih dnevih, in sicer bi te izjeme veljale tudi za prodajalne v hotelih, kampih in turističnoinformacijskih centrih ter za prodajalne ob pokopališčih. Ravno tako predlagajo še sklop drugih izjem, katerih glavni namen je izogniti se smislu zakona – prepovedi nepotrebnega nedeljskega dela. Od sprejetja novele Zakona o trgovini pa do danes smo na Slovenskem ugotovili, kako je s predpisovanjem načina uresničevanja svobodne gospodarske pobude in kako je s presojo dopustnosti njenih omejitev. To ne bi bilo mogoče brez odločilne vloge ustavnosodnega dela sodne veje oblasti. Pravico do svobodne gospodarske pobude zagotavlja Ustava, to pa ne pomeni, da je lahko ravnanje tako pri ustanavljanju gospodarskih subjektov kot pri opravljanju gospodarske dejavnosti povsem svobodno. Zakonodajalec ima pooblastilo, da uredi način uresničevanja pravice do svobodne gospodarske pobude, ko gre za opravljanje gospodarske dejavnosti. Tako vzpostavlja ekonomsko politiko na posameznih področjih družbenega življenja, ki jo šteje kot najprimernejšo za doseganje splošne družbene blaginje, pri tem pa ima široko polje proste presoje. Zakonodajalec lahko ne le predpiše način uresničevanja pravice do svobodne gospodarske pobude, ampak lahko določene oblike podjetništva tudi omeji, če je za to izkazana javna korist, ki se nanaša denimo na varstvo zdravja ali življenja ljudi, na varstvo narave, na varstvo potrošnikov in tudi seveda na varstvo zaposlenih. Pobudo za oceno ustavnosti zakona, ki je bistveno omejil nedeljsko delo, so predložile štiri gospodarske družbe, ki se vse ukvarjajo z neživilsko trgovino. Glavnina njihovih poslov obsega prodaja športne opreme in ekskluzivnih oblačilnih blagovnih znamk. Pri pobudi niso sodelovali trgovci, ki imajo daleč največ zaposlenih in daleč največ prodajnih površin. To je dovolj zgovorno samo po sebi. Posebej pa izstopa licemerska skrb delodajalcev pred neenako obravnavo delavcev, zaposlenih v trgovini, z delavci, zaposlenimi v drugih gospodarskih dejavnostih, ki delajo ob nedeljah in dela prostih dnevih. Delavci v trgovini ne morejo delati, čeprav bi si to želeli, in niso upravičeni do dodatka za nedeljsko delo. Nikomur seveda nikoli ne pride na pamet, da bi povedal, koliko ta fantastičen dodatek za nedeljsko delo znaša v nominalnem znesku. Zakon o dopolnitvah Zakona o trgovini, kot je bil lansko leto sprejet v Državnem zboru, ne pomeni nič drugega kot to, da je eden od relevantnih dejavnikov v Sloveniji, Državni zbor torej, začel problematizirati dejstvo, da se pri nas dela na petek in svetek, ob nedeljah in praznikih. Da ne delajo samo zaposleni v dejavnostih, ki morajo nujno funkcionirati, marveč se zaposleni v dejavnostih, denimo v trgovini, za katere sploh ni nujno, da svoje storitve opravljajo tudi ob nedeljah, izkoriščajo do onemoglosti. V razpravah se je tudi pokazalo, kako nesmiselno je določenim ljudem v Sloveniji pojasnjevati, da je bila v začetkih organiziranega delavskega gibanja ena od temeljnih zahtev ureditev in predvsem omejitev delovnega časa. Delovni čas pa je nujno urediti in omejiti zaradi neodtujljive človekove pravice do počitka. Množično nepotrebno delo ob nedeljah je socialno škodljivo. Tisočem ljudem, ki delajo, namesto da bi počivali, trpi socialno in družinsko življenje. Ti ljudje preprosto nimajo dovolj časa ne za sebe, kaj šele za svoje družine. Glasovanje o predlaganih zakonskih spremembah na Odboru za gospodarstvo je bilo nazorno. Od 17 članov odbora nihče ni glasoval »za«, 16 pa jih je glasovalo »proti«. Tisti, ki to hoče, predvsem pa tisti, ki to zmore razumeti, bo razumel. Onemu drugemu pa tako ni pomoči. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Mag. Branislav Rajić bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev.

Pomoč vedno pride. Nepovezani poslanci se zavzemamo za svobodno gospodarsko pobudo in takšne posege države vanjo, ki so sorazmerni, skrbno premišljeni in ne povzročajo negativnih gospodarskih posledic, še posebej v tako zahtevnem času, v katerem smo danes. Zaradi epidemije je slovensko gospodarstvo v zadnjem letu dni že precej okrnjeno, trg dela izgublja idealno podobo, ki smo ji bili priča v letih pred pojavom epidemije. Zato mora biti naš primarni cilj v prihajajočem obdobju ta, da po gospodarskem šoku vse svoje znanje in aktivnosti posvetimo pripravi in realizaciji čim več ukrepov, ki bodo slovensko gospodarstvo ponovno zagnali in ga postavili v stare tirnice. Zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih pa je po naši oceni povzročilo ravno nasprotne učinke, predvsem pa je z nepremišljenimi rešitvami bistveno in neracionalno otežilo delo malih trgovskih obrtnikov in podjetnikov. Če pogledamo številke, prihodki trgovcev so se zaradi nedeljskega zaprtja znižali za 9 %, od preteklega leta pa se je na Zavod za zaposlovanje na novo prijavilo 14 tisoč oseb iz trgovske dejavnosti, ki sicer slovenskemu gospodarstvu prinaša 34 % vseh prihodkov. Poleg tega pa trgovci opažajo, da zaprtje prodajaln ob nedeljah in praznikih že povzroča odliv kupne moči v sosednje države ter večja nakupovalna potovanja Slovencev v tujino. Zato ne preseneča, da smo v zadnjem letu dni prejeli pobude, kjer različni trgovski in turistični ponudniki poudarjajo, da se je v praksi izkazalo, da so nekatere omejitve iz novega Zakona o trgovini povsem nesmiselne. Opozarjajo nas na škodo, ki jim je bila povzročena, in nas hkrati pozivajo k čimprejšnji ureditvi problematike, sicer bodo nekateri izmed njih celo prisiljeni zapreti vrata svojih trgovin. V skladu z navedenim je namen naše novele predvsem rešiti nekatere neživljenjske omejitve, ki jih določa veljavni zakon. S predlagano novelo smo želeli priskočiti na pomoč zlasti mikro- in malim trgovcem, ki jih je zaprtje trgovin močno prizadelo, saj so bili prihodki, ki so jih ustvarili s poslovanjem ob nedeljah in praznikih, zanje vitalnega pomena. Nikakor pa ni bil naš namen spodkopavanje temeljnega pravila zaprtja trgovin ob nedeljah in napada na družinsko življenje ter prosti čas delavk in delavcev. To je poceni populizem. V nasprotnem primeru bi znali racionalno razložiti, v čem je smisel, da turističnoinformacijski center, ki ob nedeljah lahko obratuje, ne sme turistu prodati drobnega spominka, magnetka ali razglednice Bleda. Ali v čem je smisel, da družinski člani ne smejo pomagati lastniku družinske trgovine, za katero smo dovolili, da je, ker je dovolj majhna, lahko odprta ob nedeljah. Ali v čem je smisel, da muzeji ob nedeljah ne smejo prodajati majhnega duplikata Kofetarice Ivane Kobilce, ki je znana po celem svetu. Zakaj izčrpavati nov terminal na letališču in mu samo za eno leto omogočiti obratovanje trgovine tudi v nedeljskem času? Ne glede na gnev poslanskih kolegic in kolegov, ki so v duhu populizma poudarjali prednosti zaprtja trgovin ob nedeljah, nas podpora številnih gospodarskih deležnikov, Obrtno-podjetniške zbornice, Gospodarske zbornice, Trgovinske zbornice, Turistično gostinske zbornice, Združenja malih trgovcev, številnih javnih turističnih zavodov in Skupnosti občin Slovenije krepi v prepričanju, da smo predlagali premišljene in racionalne izjeme od splošnega zaprtja trgovin ob nedeljah. Ni vsak kapitalist pokvarjen in izkoriščajoč do svojih delavcev. K zavrnitvi novele pa je prispevala tudi stranka SMC, ki vedno znova poudarja, da je liberalno gospodarsko usmerjena in politični partner slovenskemu gospodarstvu. A, glej ga zlomka, pri glasovanju o noveli so poslanci SMC pokazali svoj primarni vzgib ubogljivosti koalicijskega diktata. Niso podprli niti najmanjših, za marsikaterega trgovskega in turističnega ponudnika ključnih zakonodajnih sprememb, ki bi prispevale k ohranjanju delovnih mest, povečanju povpraševanja in potrošnje ter zvišanju gospodarske rasti. Floskule, ki jih trosijo, dobrikajoč se gospodarstvenikom, v praksi ne veljajo niti toliko, kolikor je bilo črnila v tisku njihovih izjav. Šokantno, kako nizko lahko sega podrejanje, je, da so poslanci SMC zavrnili celo lastne predloge, ki so jih še lani zagovarjali sami in za katere se je zavzemalo tudi ministrstvo za gospodarstvo. Zdaj jim pač ne diši predlagatelj tega zakona. Novele niso podprli kljub zavedanju, da gre za ukrepe, ki bodo pomagali gospodarstvu, in da so bili tem spremembam naklonjeni gospodarski sopotniki, na katere sami stavijo. Gospodarstvo se lahko upravičeno sprašuje, ali je SMC s tovrstnimi dejanji res tisti politični partner, ki mu lahko obrtniki in podjetniki zaupajo.

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica Državnega zbora. Spoštovani prisotni! Poslanci, z izjemo Slovenske nacionalne stranke, ste prejšnje leto v Državnem zboru uradno uzakonili zaprtje trgovin ob nedeljah. Vse lepo in prav, vsak ima svoje mnenje. Razen določenih izjem – manjših prodajaln, bencinskih servisov, postajališč in trgovinic v bolnišnicah – ste ukinili delo v trgovinah ob nedeljah. V Slovenski nacionalni stranki nismo bili proti dobrobiti delavcev, zaposlenih v trgovini, ampak proti gospodarski škodi, ki jo taka uzakonitev povzroča, gospodarski škodi, ki se na koncu pozna tudi pri naših slovenskih delavcih v trgovinah. Odprtje določenih trgovin ob nedeljah, in sicer ob hotelih, kampih in še nekatere izjeme, kot so ga predlagali nepovezani poslanci, bi imelo več pozitivnih kakor negativnih učinkov. Gospodarstvo bi bilo na boljšem, na boljšem bi bili potrošniki, konec koncev pa tudi delavci sami. Slovenska nacionalna stranka je imela tudi zelo dober predlog, da se vsaj v mesecu v mesecu decembru, v času največjih nakupov, dovoli izjema in so trgovine lahko odprte. Z amandmajem, ki ste ga na žalost zavrnili, smo želeli, da se trgovci v decembru, ponavljam, lahko lahko sami odločijo, kakšen obratovalni čas bodo imeli; in samo to. To v decembru ni le izjemno pomembno za njihov poslovni model in celotno gospodarstvo, pač pa tudi za prihodke v državnem proračunu. Nihče si ne želi izkoriščanja slovenskih delavcev in kakršnekoli prisile, da bi Slovenci, zaposleni v trgovinah, izgorevali brez zasluženega počitka. Treba pa je bilo poudariti le to, če bi bile trgovine v decembru odprte, to ne pomeni prisile slovenskega delavca v delo brez počitka. Nekateri lahko vzamejo zaslužen počitek med tednom, ni nujno v nedeljo. Določenim pa celo ustreza prost dan med tednom, saj imajo takrat manj gneče na izletih ali pri podobnih aktivnostih. V trgovinah z živili so bili prihodki v primerjavi s preostalimi meseci leta višji za 17,9 %, v trgovinah z elektronskimi in gospodinjskimi napravami pa kar za 36,2 %. Glede na te statistike prejšnjih let je podobna projekcija glede povečane potrošnje decembra pričakovana tudi v prihodnosti. Čez tri mesece bomo tako negativno vplivali na bruto družbeni proizvod Republike Slovenije in posledično življenjski standard Slovencev. Dejstvo je tudi, da se bodo ljudje decembra, še posebej pred in med začetkom adventa, raje kot v ostalih mesecih ob nedeljah odločali za nakupe v tujini. To pa pomeni, da bodo zaradi izpada prihodkov Slovenije na boljšem trgovci in preko davkov državna blagajna sosednje Avstrije in Hrvaške. In še kje.

To področje je bilo skozi zgodovino deležno največ polemik, o določbah glede obratovalnega časa je več presoj opravilo Ustavno sodišče. Zakonodajalec je bil deležen več zakonodajnih predlogov in pobud. Leta 2003 je bil razpisan referendum, na katerem so se volivci s 57,53 % glasov »za« odločili za nedeljsko zaprtje trgovin. Trenutno veljavni Zakon o trgovini je bil sprejet 29. septembra 2020 in je določil, da trgovec obratovalnega časa prodajalne ne sme določiti ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih. Razen ob predpisanih izjemah, na podlagi katerih lahko prodajalne delajo ob nedeljah in dela prostih dnevih, kadar so velikosti do 200 kvadratnih metrov in se nahajajo na območjih bencinskih servisov, mejnih prehodov, pristanišč, namenjenih za javni promet, letališč, železniških in avtobusnih postaj ter v bolnišnicah; imajo površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov, če delo ob nedeljah in dela prostih dnevih opravlja izključno oseba, ki je kot samostojni podjetnik posameznik nosilec trgovinske dejavnosti oziroma njegov prokurist ali zakoniti zastopnik oziroma prokurist pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost, z njim pa lahko delo opravlja tudi dijak,

Hvala za besedo, predsedujoča. Predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Zakon o trgovini smo v Državnem zboru spreminjali pred kratkim, ko smo uresničili skoraj 20 let staro večinsko odločitev državljank in državljanov s posvetovalnega referenduma. Tako so lahko danes ob nedeljah in praznikih odprte zgolj tiste trgovine, za katere zakon to posebej dovoljuje. Namen takšne ureditve ni samo upoštevati voljo slovenskega ljudstva, ampak tudi zavarovati pravice delavcev v trgovinski panogi. Izkazalo se je, da smo se potrošniki zelo hitro privadili na spremenjen delovni čas trgovin, torej kakšnih zapletov ali nevšečnosti zaradi nove ureditve ni bilo. In nenazadnje tudi ustavna presoja takšne ureditve, ki jo je vložilo 17 trgovskih družb, je bila na Ustavnem sodišču zavrnjena. Skratka, po predlogu predlagatelja bi izjeme veljale tudi za prodajalne v hotelih, kampih in turističnoinformacijskih centrih ter za prodajalne ob pokopališčih. Kot izjema je bila predlagana tudi kombinacija trgovine in drugih namenskih prostorov, ki presegajo 200 kvadratnih metrov. Z amandmajem na matičnem delovnem telesu je bila dodatna še izjema za prodajalne v muzejih in galerijah, predlog pa naj bi omogočal opravljanje dela ob nedeljah in dela prostih dneh tudi družinskim članom nosilcev dejavnosti. Ta zadnji očitek, da po sedanji ureditvi družinski člani ob nedeljah ne morejo delati, ne drži, saj že zakon o preprečevanju dela na črno omogoča to izjemo. Družinski član lastnika trgovine lahko opravlja kratkotrajno delo v obsegu 40 ur mesečno. To pomeni, da bi lahko vsak družinski član delal vsako nedeljo po 10 ur. Tudi očitek, da zaprtje trgovin ob nedeljah v kampih in hotelih niža stopnjo udobja teh nastanitvenih objektov, ne drži. V klasifikaciji, ki določa standarde, za na primer kampe in hotele, ni zahtevano, da je trgovina v teh nastanitvenih objektih odprta 7 dni v tednu, Za ustrezno visoko bonitetno oceno je dovolj že dejstvo, da trgovina tam je. tam je. Po mnenju LMŠ je zakonska ureditev, takšna kot je bila sprejeta z zadnjo spremembo Zakona o trgovini, primerna in menimo, da je dodatno širjenje izjem nevarno predvsem z vidika presoje ustavnosti že sprejete zakonske ureditve, zato predlagane spremembe na matičnem delovnem telesu nismo podprli. In nenazadnje, na predlog novele je imela številne vsebinske pripombe in opozorila glede morebitne neustavnosti tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, ki jih predlagatelj ni upošteval niti ne odpravil. Tudi zaradi slednjega in zaradi vsega prej naštetega smo v Poslanski skupini LMŠ sprejeli odločitev, da je bolj pravilno in odgovorno predlog novele Zakona o trgovini nepodpreti.

Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! Potem ko je Državni zbor lani po dolgih letih uzakonil voljo ljudi in sprejel ureditev, po kateri so trgovine ob nedeljah zaprte, je sprejeti zakon prav tako prestal presojo Ustavnega sodišča. Slednje je presodilo, da zakonodajalec sme zaradi javne koristi poseči v svobodno gospodarsko pobudo tudi z omejitvijo obratovalnega časa na primer trgovin. Tako praksa kot odločitev Ustavnega sodišča so pokazali, da je sprejeta ureditev ustrezna in dosega cilje, zaradi katerih je bila sprejeta. To pa je pravica do nedeljskega počitka za zaposlene v trgovski dejavnosti. Sprejeti zakon pa tudi naknadno sprejeta dopolnila v okviru interventnih zakonov so omogočila nedeljsko zaprtje večine velikih trgovin in trgovskih centrov, pri tem pa je dopuščenih dovolj izjem, da nista ogroženi ne svobodna gospodarska pobuda ne svoboda dela. Veljavni zakon dopušča lastnikom malih trgovin, da nedeljsko in praznično delo v trgovini opravijo sami ali pa s pomočjo prokuristov ter občasnega dela študentov, upokojencev ali brezposelnih. Z dopolnitvami v okviru PKP-zakonov so bile dodane tudi izjeme, ki so prej ovirale prodajalne, v okviru letališč, muzejev, turističnoinformacijskih centrov in podobno. Zato ocenjujemo, da trenutna ureditev dosega svoj namen in da za subjekte ne predstavlja pretirane ovire. Oskrba potrošnikov je omogočena, prav tako pa obstoji dovolj izjem, ki prodajalcem omogočajo ustrezno organizacijo delovnega časa. In to je naše trdno prepričanje, to ne izvira iz populizma. Dodatne izjeme, ki bi jih pa predlagatelj želel dodati v zakon, po našem mnenju enostavno niso potrebne. Njihovo sprejetje bi lahko povzročilo razvodenitev veljavnih rešitev ter odprlo pot za nove zahteve, prilagoditve in morebitne ustavne presoje. Dodatne izjeme ne bi pomenile ureditve položaja za obstoječe subjekte, temveč bi ustvarile zgolj pritisk za gradnjo posebej prilagojenih trgovskih objektov, ki bi zadostili v zakonu začrtanim izjemam, to pa bi pomenilo seveda, da bi veljavne zakonske rešitve popolnoma razvodenele. Spoštovani, podobno je v obravnavi ugotovilo tudi matično delovno telo, ki členom zakona ni izglasovalo podpore, zato ta predlog danes končuje zakonodajni postopek. Veljavna ureditev podjetnikov pretirano ne omejuje v svobodni gospodarski pobudi in omogoča nujno preskrbo za vse kategorije potrošnikov. Prav tako pa ustrezno in sorazmerno omejuje pritisk po nedeljskem delu zaposlenih v trgovski dejavnosti. Nadaljnje spremembe predpisov bi zato po našem mnenju morali iskati predvsem v smeri, ki bi zagotovila tedenski počitek in pravico do preživljanja prostega časa tudi vsem drugim delavkam in delavcem, ki prav tako delajo ob nedeljah in praznikih, a ne v okviru trgovske dejavnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Luka Mesec bo prestavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala lepa. O zaprtju trgovin ob nedeljah se pogovarjamo že 20 let, od referenduma leta 2003, kjer so državljani in državljanke Republike Slovenije podprli zaprtje trgovin ob nedeljah z veliko veliko večino. In nadaljnjih 20 let so vse javnomnenjske raziskave pokazale, da ljudje tega mnenja niso spremenili, čeprav marsikomu paše iti v trgovino ob nedeljah, podpirajo zaprtje trgovin s 70-, 80-odstotno večino. To je logično, ljudje namreč razumejo, da je pravica do počitka prva in osnovna delavska pravica in da je pravica do počitka in do proste nedelje pogoj dobrega življenja. Zaposleni v trgovinah, čeprav delajo pogosto za minimalne plače, so živeli v sistemu, ki jim je to pravico odrekal. Delali so od petka do svetka, ob nedeljah niso imeli časa zase, za svoje družine, za prijatelje in zelo pogosto je bila na delu izčrpanost, depresije in zgodnje upokojitve. Na pobudo Levice smo pred enim letom sprejeli zakon, ki to anomalijo v sistemu odpravlja. Tudi več deset tisoč zaposlenih v trgovinah je zdaj končno, v zadnjem letu, dobilo pravico do proste nedelje. In ta zakon udejanja to temeljno pravico do počitka in do proste nedelje. Novela, ki so jo pripravili nepovezani, se na papirju sliši precej zdravorazumsko. Dopustili bi nekaj izjem za kampe, aerodrom, za turističnoinformacijske centre in tako naprej, ampak problem te novele je, da je v resnici mina za celotno ureditev. Zakon, ki trenutno velja in je bil lani sprejet na pobudo Levice, je namreč prestal presojo na Ustavnem sodišču, z dodatnimi izjemami v zakonu pa bi se lahko ustavnost tega zakona in trenutne ureditve podrla. In ocenjujem, da je bila namera predlagateljev prav ta – podreti celotno ureditev, zakon napraviti neustaven in tako po dogovoru s Trgovinsko zbornico zopet omogočiti presojo na Ustavnem sodišču, ki je ta novela verjetno ne bi prestala, zaposleni v trgovinah pa bi šli ob nedeljah nazaj delat. Zato nas veseli, da je bil zakon na odboru soglasno zavrnjen. 15 glasov »proti«, noben glas, niti en glas ni bil »za«. To me navdaja z optimizmom, predvsem zato, ker me je, po pravici povedano, skrbelo, da smo v neki shizofreni situaciji, kjer bi isti Državni zbor, isti poslanci, isti ljudje, ki so lani s 73 glasovi »za« – veste, da se to malokrat zgodi, da bi s tako večino nek zakon podprli –, zdaj spremenili mnenje in omogočili suspenz ureditve, ki smo jo lani sprejeli, in zaposlene v trgovinah poslali nazaj ob nedeljah delati. To bo vse. Hvala lepa. Še kot zadnji bo stališče Poslanske skupine NSi predstavil gospod Mihael Prevc. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednica. Spoštovani! Poslanska skupina nepovezanih poslancev je v parlamentarno proceduro vložila predlog Zakona o trgovini, ki naj bi uzakonil dodatne izjeme od prepovedi določanja obratovalnega časa ob nedeljah in dela prostih dnevih. Izjeme bi veljale tudi za prodajalne v hotelih, kampih, turističnoinformacijskih centrih ter za prodajalne ob pokopališčih, ki ponujajo artikle, namenjene za urejanje grobov. Obratovalni čas bi se lahko določil brez omejitve ne samo v prodajalnah, ki sodijo med izjeme in ki imajo površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov, temveč tudi v prodajalnah, ki predstavljajo kombinacijo trgovine in drugih namenskih prostorov, na primer gostinski lokali, čakalnice in tako dalje, ki skupaj presegajo omenjeno kvadraturo. Družinskim prodajalnam pa bi se omogočilo, da lahko dela ob nedeljah in praznikih opravljajo tudi družinski člani nosilca trgovinske dejavnosti ter družinski člani zakonitega zastopnika pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost. Poslanci Nove Slovenije na matičnem delovnem telesu predloga zakona nismo podprli. Smo pa koncem lanskega leta z veseljem podprli Zakon o trgovini, ki je le z nekaj manjšimi izjemami končno uzakonil voljo državljank in državljanov Republike Slovenije, ki so se na predhodnem zakonodajnem referendumu že daljnega leta 2003 večinsko odločili za nedeljsko zaprtje trgovin. V Novi Sloveniji se zavedamo, da moramo pri zakonskem urejanju možnosti obratovanja trgovin ob nedeljah tehtati več vrednot, in tega ne jemljemo zlahka. Na eni strani imamo omejitev poslovne svobode trgovine, da svobodno določa svoj obratovalni čas; na drugi strani pa imamo zagotavljanje možnosti nedeljskega počitka trgovkam in trgovcem ter možnost, da nedeljo preživijo s svojimi najbližjimi. Z omejitvijo obratovanja trgovin ob nedeljah smo vsekakor prispevali k poenotenju družbe glede nedelje kot dneva počitka ter nedeljo v družbi njihovih najbližjih omogočili številnim trgovkam in trgovcem. Ko to družinsko vrednoto tehtamo s poslovno svobodo trgovin do nedeljskega obratovanja, se vendarle tehtnica nagne na stran vrednote družine. Družina, ki je temelj, na katerem je naša družba zgrajena. In le če bo ta temelj trden, bo lahko dolgoročno delovala slovenska družba in slovensko gospodarstvo. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Zato za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, državni sekretarki. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci, Spremembe in dopolnitve Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje so pripravljene s ciljem prenosa evropske zakonodaje zaradi treh nadaljnjih sprememb in dopolnitev Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje. Predlagane spremembe so del ukrepov Evropske komisije s ciljem omogočiti enake konkurenčne pogoje med kapitalskimi trgi EU ter odpraviti ovire za prosto gibanje enot vzajemnih skladov ob zagotavljanju višje zaščite vlagateljev. Predlog zakona podrobneje določa pravila družbi za upravljanje države članice glede trženja enot vzajemnih skladov v Sloveniji. Vse zadevne informacije mora slovenskim vlagateljem sama ali preko pooblaščene druge osebe zagotavljati v slovenskem jeziku. O nameravanih spremembah mora družba za upravljanje v predpisanem roku predhodno seznaniti pristojni organ. spremembo se določajo pogoji za preklic trženja enot vzajemnih skladov, s čimer se odpravlja zmedo na kapitalskem trgu ob dosedanji neenotni ureditvi. Podrobnejša ureditev je predlagana tudi v delu obdavčenja Agencije za trg vrednostnih papirjev ob spremembah pomembnih dejstev. v katerem mora Agencija obvestiti družbo za upravljanje, da ne sme uvesti načrtovane spremembe v primeru, da družba za upravljanje ne bi več izpolnjevala pogojev iz predpisov, ki urejajo njeno poslovanje. Druge spremembe so predlagane z namenom uskladitve pogoja glede minimalne višine kapitala družbe za upravljanje kot tudi pogoji glede višine lastnih sredstev družbe za upravljanje v obveznice posameznega izdajatelja. Z namenom enake obravnave vlagateljev po vsej Evropski uniji vsebine trženja vzajemnega sklada ureja Uredba 2019/1156/EU, ki je bila sprejeta v paketu z direktivo, ki se prenaša v ta zakon. Uredba določa načela trženja na način zagotavljanja čim večjega varstva vlagateljev, in sicer morajo tržna sporočila predstavljati tveganje in koristi nakupa enot v vzajemnih skladih. Prav tako morajo biti vse informacije v tržnih sporočilih poštene, jasne in ne smejo biti zavajajoče. Primarni cilj te novele je torej uskladitev s pravnim redom EU, zato predlagam, da predlog zakona podprete. Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci, Vlada v skladu s 142. členom Poslovnika Državnega zbora, ki ureja skrajšani postopek, pričakuje, da se v okviru te seje opravi tudi tretja obravnava predloga zakona. Hvala za pozornost. Zahvaljujem se mag. Maji Hostnik Kališek. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku odbora gospodu Robertu Polnarju. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 36. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Državnemu zboru ga je v sprejetje po skrajšanem postopku predložila Vlada. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine SDS, NSi in SMC, in sicer k desetim členom. Državna sekretarka Ministrstva za finance je v uvodu predstavila cilje in poglavitne rešitve predloga zakona, pri katerem gre za uskladitev nacionalne zakonodaje z evropskim pravnim redom. Pri predstavitvi rešitev predloga zakona je izpostavila predvsem višjo zaščito vlagateljev ter določitev pravil in pogojev trženja enot kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da so pripravili pisno mnenje, ter pojasnila, da je večina pripomb z vloženimi amandmaji poslanskih skupin SDS, NSi in SMC upoštevanih. V razpravi so nekateri poslanci opozorili na 6. člen predloga zakona, ta črta 130. člen osnovnega zakona, ki opredeljuje natančne smernice glede oglaševanja investicijskih skladov. Pri tem so izpostavili vprašanje zaščite potrošnikov pred nejasnim in zavajajočim oglaševanjem. Želeli so pojasnila, kje v direktivi ter na kakšen način je področje oglaševanja investicijskih skladov natančneje opredeljeno in določeno. V nadaljevanju razprave so poslanci pozdravili harmonizacijo zakonodaje znotraj Evropske unije in prenos direktiv Evropske unije v nacionalno zakonodajo. V dodatnih obrazložitvah je državna sekretarka najprej povedala, da je 130. člen črtan zaradi črtanja v evropski direktivi. Predstavnik Agencije za trg vrednostnih papirjev pa je v nadaljevanju odgovor še podrobneje pojasnil, in sicer da bodo pravila oglaševanja podana z zavezujočimi smernicami, ki bodo vključevale tudi alternativne investicijske sklade oziroma profesionalne vlagatelje. Ob tem je izpostavil, da bo državni regulator, se pravi Agencija za trg vrednostnih papirjev, poskrbel za vzpostavitev sistema, ki bo ščitil investitorje v sklade. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vseh 10 amandmajev poslanskih skupin SDS, NSi in SMC ter jih sprejel. V skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora je odbor glasoval o vseh členih predloga skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona pa je sestavni del tega poročila.

Nova zakonodaja s področja trga finančnih instrumentov, kamor spada zakon, ki ga danes obravnavamo, vliva upanje, da se ne bodo ponovile stare velike napake. Osnovna besedila zakonov in njihove spremembe temeljijo na spoznanju o pravilnosti ugotovitve, da je eno poznati cilj, nekaj povsem drugega pa je, kako ta cilj doseči. Vse, kar so nam govorili v dobrem desetletju in pol, v zadnjem desetletju in pol, je bilo lažno. Trgi niso delovali sami od sebe, ustvarjalci finančnih instrumentov pa niso bili nezmotljivi genialci. Odkrili smo pravzaprav, da je bil denar politični instrument, čez noč si je bilo mogoče izmisliti milijarde evrov, ki so prav tako čez noč izginile pod pogojem, da sta se s tem strinjali ali pa sta tako želeli vlada ali pa centralna banka. Svetovni finančni mojstri so prepričevali javnost, da njihovi modeli odlično funkcionirajo, tehnike obvarovanja pred tveganji in metode njihove razpršitve pa da so razvite do popolnosti. Vsi so se delali, kakor da razumejo komplicirane modele, na katerih temeljijo ezoterični finančni instrumenti. Finančna ravnotežna spretnost je izrazila zmagoslavje nad zdravim razumom. Težko je resda nasprotovati nekomu, ki v letu dni na newyorškem Wall Streetu ali pa londonskem Cityju zasluži toliko kot denimo univerzitetni profesor v celem življenju. Na taki ravni razmišljanja je zlahka narediti napako, tako da se brezobzirnost in nesramnost spremenita v pamet, znanje in vrlino. Nezadostna regulacija finančnih aktivnosti pa nima vpliva samo na nelegalne prakse, marveč spodbuja pretirano špekulativnost pri tistih, ki neprestano hitijo za zaslužkom. Investicijska podjetja so v Sloveniji konec leta 2020 za račun strank vodila finančne instrumente v vrednosti 17 milijard in 600 milijonov evrov. Od tega je bilo 14 milijard in 200 milijonov v domačih finančnih instrumentih. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje je bil pripravljen zaradi uskladitve naše zakonodaje z evropskim pravnim redom. Z obravnavano novelo se v slovenski pravni red prenašajo tri direktive v delu, ki se nanaša na kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje in družbe za upravljanje. Cilj predlaganih sprememb je omogočiti enake konkurenčne pogoje med kapitalskimi trgi Evropske unije ter odpraviti ovire za prosto gibanje enot kolektivnih naložbenih podjemov ob zagotavljanju višje zaščite vlagateljev. Predlog zakona podrobneje določa pravila družbi za upravljanje države članice glede trženja njenih enot kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje v Sloveniji. Določa se, da mora o nameravanih spremembah družba za upravljanje v predpisanem roku predhodno seznaniti pristojni organ ter vse informacije slovenskim vlagateljem zagotavljati v slovenskem jeziku. Prav tako se določajo tudi pogoji za preklic trženja enot kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje. Spreminjajo pa se tudi pogoji glede višine lastnih sredstev družb za upravljanje ter pogoji tem družbam glede naložb lastnih sredstev v obveznice posameznega izdajatelja. Vsaka odločitev za udeležbo pri poslovanju na trgu finančnih instrumentov je povezana s pripravljenostjo na tveganje. Za vlagatelje je pri tem lahko napotilo tudi ocena slovenskega odbora za finančno stabilnost in v njegovem imenu Agencije za trg vrednostnih papirjev. Na trgu vzajemnih skladov sta najpomembnejši tveganji likvidnostno in tržno ocenjeni kot visoko tvegani. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo podprli spremembe in dopolnitve Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Maša Kociper, predstavila bo stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Pred nami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Ključni razlog za spremembo je uvrstitev evropske direktive v sam zakon. Poglavitne rešitve predlaganih sprememb so, da se določa postopanje nadzornega organa glede podružnic v upravljanju, zagotavljanje prejema vseh informacij o spremembah, črtanje določb pooblaščevanja v nacionalni zakonodaji, sprememba pogojev za trženje enot. enot. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da bodo te spremembe oziroma uvajanje evropske direktive prinesle še boljšo, še stabilnejšo zakonodajo, predvsem pa, da bodo ščitile na eni strani tako ponudnika teh rešitev kot tudi samega uporabnika. Zaradi vseh navedenih razlogov bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlog sprememb podprli. lepa. Stališče Poslanske skupine LMŠ bo predstavila gospa Andreja Zabret. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Kolegice, kolegi, predstavnici Vlade! Z obravnavano novelo se v slovenski pravni red prenašajo tri direktive. Poleg tega se določajo pogoji za trženje enot KNPVP, to je skladov, katerih namen je skupno vlaganje sredstev, zbranih pri javnosti, v prenosljive vrednostne papirje ali druga likvidna finančna sredstva, ki poslujejo po načelu razpršitve tveganj. Konec leta 2020 je v Republiki Sloveniji poslovalo pet družb za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so upravljale 82 vzajemnih skladov oziroma podskladov krovnega sklada. Prav tako je bilo notificiranih tudi 111 skladov iz drugih držav članic EU, ki so se tržili v Republiki Sloveniji. Predlog zakona spreminja pogoje za trženje enot KNPVP države članice v Republiki Sloveniji, pri čemer se sledi predvsem zagotavljanju informacij vlagateljem, načinu oddaje naročila glede ponovnega odkupa in izplačila enot. V razpravi na Odboru za finance smo v LMŠ izpostavili 6. člen novele, ki predvideva črtanje sedanjega 130. člena. Ta člen je namreč opredeljeval, da je za oglaševanje investicijskega sklada med drugim določeno, da mora biti vsebina oglasa jasna, nedvoumna in ne sme biti zavajajoča. Ker se s predlogom novele ta člen črta, smo izrazili pomislek, kako bodo s to spremembo zaščiteni potrošniki. Še posebej v luči dejstva, da se je zaupanje v vzajemne sklade v zadnjem času okrepilo in so se vlaganja povečala. Na vprašanje, ali je zdaj ta zaščita ustrezno urejena s kakšno drugo določbo ali predpisom, nam je predstavnik Agencije za trg vrednostnih papirjev odgovoril, da se nadzor nad oglaševanjem rešuje v evropski uredbi, ki je v veljavo stopila v začetku meseca avgusta in oglaševanje zelo natančno ureja, in da se z njo v bistvu nadgrajuje to, kar je bilo v tem členu napisano. Poleg tega pa je Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravil smernice, ki še natančneje opredeljujejo, kakšne morajo biti lastnosti posameznih oglasov. Te smernice bo agencija zdaj prenesla tudi v podzakonski akt. Ker je bilo na naše pomisleke ustrezno odgovorjeno, v Poslanski skupini LMŠ predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Jožef Horvat. Predstavil bo stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovana gospa državna sekretarka, dragi kolegice in kolegi! Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje v slovenski pravni red prenašamo tri direktive Evropskega parlamenta in Sveta. Ena je iz junija 2019 in je v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih naložbenih podjemov; druga je iz novembra 2019 in je o o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij; tretja pa je prav tako z novembra 2019 in govori o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic. Vse tri direktive se prenašajo v delu, ki se nanaša na kolektivne naložbene podjeme za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje. Gre za odprte investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno, in se nanaša tudi na družbe za upravljanje. V slovenski pravni red bodo vpeljane naslednje rešitve glede investicijskih skladov in družb za upravljanje. Uredi se ravnanje nadzornega organa, to je Agencije za trg vrednostnih papirjev, po prejemu informacij o spremembah glede podružnice družbe za upravljanje v državi članici gostiteljici. Če zaradi sprememb družba za upravljanje ali vzajemni sklad ne bi več izpolnjevala zakonskih zahtev, agencija v 15 dneh obvesti družbo, da te spremembe ne izvede. V nasprotnem primeru agencija sprejme ustrezne ukrepe nadzora, vključno z izrecno prepovedjo trženja, če je treba. Naprej, črtajo se nekatere določbe, ki regulirajo način oglaševanja investicijskega sklada. Spremenijo se Spremenijo se pogoji za trženje enot kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje druge države članice v Sloveniji. Pri tem se sledi predvsem zagotavljanju informacij vlagateljem. Dodane so določbe glede preklica trženja enot kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje države članice v Sloveniji. Predhodno se opozori imetnike enot iz Slovenije, da lahko v obdobju vsaj 30 delovnih dni zahtevajo izplačilo brez izstopnih stroškov. Kot je razvidno iz navedenega, gre za tehnični zakon. Je pa seveda zelo pomemben zakon in ocenjujemo, da je bil dobro pripravljen, da so omenjene tri direktive dobro implementirane v slovenski pravni red. In zato bo

Pred seboj imamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki ga je v postopkovno proceduro vložila Vlada in katerega osnovni namen je v naš pravni red prenesti vsebino nekaterih direktiv Evropske unije, ki na tak ali drugačen način zadevajo delovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje. V okviru teh direktiv med drugim v naš pravni red prenašamo zakone, ki se tičejo čezmejne distribucije kolektivnih družbenih podjemov, bonitetnega nadzora, investicijskih podjetij in izdajanja kritih obveznic ter javnega nadzora teh obveznic. V Poslanski skupini Stranke modernega centra razumemo vsebine teh direktiv kot del prizadevanj v smeri bolj varnega, skrbnega in preglednega poslovanja investicijskih družb kot skrbnikov. Novela zakona pa med drugim predvideva tudi spremembo pogojev za trženje enot kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje države članice Evropske unije v Republiki Sloveniji, pri čemer se sledi predvsem zagotavljanju informacij vlagateljem glede ponovnega odkupa in izplačila teh enot. Spreminjajo se pogoji glede višine lastnih sredstev družb za upravljanje ter pogoji teh družb glede naložb lastnih sredstev v obveznice posameznega izdajatelja. Predlog zakona natančneje določa tudi ravnanje nadzornega organa po prejemu vseh informacij o spremembah glede podružnice družbe za upravljanje v državi članici gostiteljice. Prepričani smo, da je vsak napor v smeri krepitve nadzora, ki je s sleherno adaptacijo zakonodaje primernejši in bolj organiziran, pozitivna novica za transparentnost samega kapitalskega trga celotne Unije; ta pa se konec koncev posredno odraža tudi v višji stabilnosti poslovnega okolja naših podjetij, ki tod nastopajo. V Poslanski skupini SMC verjamemo, da so rešitve, predlagane v okviru tega zakona, dobre, saj bodo na učinkovit način pridobile regulacijo poslovanja in investicijskih skladov in družb za upravljanje pri nas. Predlog zakona tako razumemo kot del prizadevanj za krepitev in razvoj samih kapitalskih trgov, ki bodo temelj za zagon zdravega in razvojno naravnanega gospodarstva v času okrevanja po epidemiji.

Spoštovani! Zaradi sprememb evropskih direktiv nacionalni parlament danes obravnava novelo Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Spremembe direktiv predstavljajo del ukrepov Evropske komisije, katerih cilj je omogočiti enake konkurenčne pogoje med kapitalskimi trgi Evropske unije ter odpraviti ovire za prosto gibanje enot kolektivnih naložbenih podjemov. Prosto gibanje po kapitalskih trgih znotraj Unije na drugi strani zahteva še višjo stopnjo zaščite vlagateljev, posledično novela poleg določitve enotnih pravil in pogojev trženja enot kolektivnih podjemov za vlaganje in prenosljive vrednostne papirje sistemsko uvaja boljši nadzor nad temi podjetji, med drugim tudi nadzor nad izdajanjem obveznic. Tozadevne normativne spremembe zagotavljajo tudi višjo stopnjo stabilnosti teh podjetij. Novela spreminja postopke za priglasitev sprememb v zvezi s pristojnim organom sklada, pogoje glede višine lastnih sredstev družb za upravljanje ter pogoje upravljavskih družb glede naložb lastnih sredstev v obveznice posameznega izdajatelja. Novela črta določilo zakona, ki natančno opredeljuje smernice glede oglaševanja investicijskega sklada. V SAB menimo, da črtanje tega določila ne sovpada s ciljem novele, ki zasleduje višjo zaščito vlagateljev. Izpostavlja se namreč dilema, ali bodo nepoučeni vlagatelji dovolj zaščiteni pred nejasnim in zavajajočim oglaševanjem. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je dala pripombe skoraj k vsem členom zakona. Bistveni očitek se nanaša na dejstvo, da so tako kompleksne določbe ostale brez vsebinske obrazložitve. Norma brez jasno izražene vsebine in namena predstavlja nevarnost, tako da je izvajanje samega zakona kakor njegov obstanek v primeru presoje Ustavnega sodišča. Ni dvoma, da zaščita vlagateljev na eni strani zahteva tudi učinkovite in odvračilne norme, ki eliminirajo kršenje ali zlorabe obstoječih predpisov s strani upravljavskih družb, a – kot rečeno – brez ustrezne in jasne zakonodaje ta cilj ne bo dosežen.

Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o njem pa bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes, v okviru glasovanj, to je pol ure po prekinjeni 25. točki dnevnega reda.

Spoštovani! S predlogom zakona, ki je pred vami, se v slovenski pravni red v delu, ki ureja upravljavca alternativnih investicijskih skladov, prenašata dve direktivi Evropske unije, in sicer Direktiva 2019/1160 v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih naložbenih podjemov ter Direktiva 2019/2034 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij. Tokratne predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov so del ukrepov Evropske komisije s ciljem: omogočiti enake konkurenčne pogoje med kapitalskimi trgi, odpraviti ovire za prosto gibanje enot alternativnih investicijskih skladov ter zagotoviti večjo zaščito vlagateljev. Predlog zakona tako uvaja predhodno trženje upravljavcev AIS, s katerim bodo upravljavci lahko predhodno preverili, ali pri profesionalnih vlagateljih obstaja interes za vlaganje v alternativne investicijske sklade. spremembo se določajo tudi pogoji za preklic trženja enot AIS, saj ti pogoji znotraj EU doslej niso bili enotno urejeni. Tokratna novela podrobneje ureja obveščanje Agencije za trg vrednostnih papirjev o spremembah pomembnih dejstev in določa 15-dnevni rok, v katerem mora Agencija obvestiti upravljavca alternativnih investicijskih skladov, da ne sme uvesti načrtovane spremembe v primeru, da potem upravljavec ne bi več izpolnjeval pogojev iz predpisov, ki urejajo poslovanje upravljavca AIS. Nadalje predlog zakona usklajuje pogoje za minimalni kapital upravljavca AIS, kot določa Direktiva 2019/2034. Spremembe so tudi pri opredelitvi profesionalne stranke, ki se uskladi z evropsko zakonodajo, saj so različne definicije predstavljale težavo pri neposredni uporabi EU-zakonodaje, ki določa posamične obveznosti glede trženja neprofesionalnim strankam. Primarni cilj te novele je torej uskladitev s pravnim redom EU, zato predlagam, da predlog zakona podprete. Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci, ker se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, Vlada predlaga, da se v skladu s 142. členom Poslovnika

predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku odbora gospodu Robertu Polnarju. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Kolegice in kolegi! Tudi pri Zakonu o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov je Odbor za finance razpravo opravil na 36. septembra letos. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu tega zakona vložile poslanske skupine SDS, NSi in SMC, in sicer k sedmim členom. Državna sekretarka iz Ministrstva za finance je v uvodu predstavila cilje in poglavitne rešitve predloga zakona, s katerim se s prenosom dveh direktiv usklajujejo pravi red Republike Slovenije s pravnim redom Evropske unije. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da je služba pripravila pisno mnenje ter pojasnila, da je večina pripomb z vloženimi amandmaji poslanskih skupin upoštevana. Napovedala pa je tudi obširno končno redakcijo besedila v sodelovanju s predstavniki Ministrstva za finance. V razpravi so nekateri poslanci izrazili nasprotovanje predlogu zakona, saj menijo, da bomo v alternativne investicijske sklade lahko vlagali tudi neprofesionalni vlagatelji. Menili so, da omenjeni skladi spodbujajo visoko tvegane naložbe, kjer je pričakovana višja donosnost ob seveda tudi pričakovanem višjem tveganju. Ob tem so izpostavili tudi problematiko dejavnosti skladov, predvsem tistih, ki bi upravljali z nepremičninami. Nasprotno so nekateri drugi poslanci menili, da se morajo kapitalski trgi razvijati in biti temu ustrezno regulirani. Jasno je, da pri alternativnih investicijskih skladih obstaja določeno tveganje. Izpostavljeno je bilo dejstvo, da se povečuje vlaganje v to zvrst zvrst finančnih instrumentov, kar pomeni, da se je odnos Slovencev do tveganih naložb spremenil, zato sta regulacija kapitalskega trga in nadzor zelo pomembna. V dodatnih pojasnilih je predstavnik Agencije za trg vrednostnih papirjev pojasnil definicijo profesionalnega vlagatelja v alternativne investicijske sklade, ki je sicer zelo natančno določena v Zakonu o trgu finančnih instrumentov. Vsi ostali vlagatelji, ki ne ustrezajo tam določenim pogojem, so neprofesionalni vlagatelji, ki bodo vlagatelji le v tiste sklade, lahko vlagali le v sklade, ki so pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, in v produkte, ki so licencirani. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC ter jih sprejel. V skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora je odbor glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona pa je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo mag. Marko Pogačnik. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Pred nami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov. Namen predloga zakona je odpraviti zakonske ovire za čezmejno distribucijo naložbenih investicijskih skladov v Evropski uniji in omogočiti njihovo enostavnejšo, hitrejšo in cenejšo čezmejno distribucijo. Z nadaljnjim razvojem unije kapitalskih trgov se bo zmanjšala razdrobljenost kapitalskih trgov, odpravilo zakonske ovire za financiranje gospodarstva in doseglo večjo razpoložljivost kapitala za podjetja. Z navedenimi predlogi se bistveno ne posega v sistem upravljanja alternativnih investicijskih skladov, ampak se z manjšimi izboljšavami in popravki zagotavlja učinkovitejše upravljanje in nadzor tovrstnih skladov.

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi, gospa državna sekretarka! Poslanski skupini LMŠ namen sprememb zakona razumemo predvsem kot še en ukrep Evropske komisije, s katerim se na kapitalskem trgu naložbenih skladov zagotavlja učinkovitejše upravljanje in nadzor. Ker gre za naložbe, ki praviloma ne sodijo med tradicionalne naložbene tipe, kakršne pozna večina, kot so naložbe v delnice, obveznice ali denar, s katerimi poslujejo vzajemni skladi, ampak gre za vlaganja v realna sredstva, kot so podjetja, ki ne kotirajo na borzi, terjatve ali nepremičnine, je regulacija po našem mnenju še veliko bolj potrebna. Vsem je jasno, da pri alternativnih investicijskih skladih obstaja povečano tveganje, kot je običajno pri bolj uveljavljenih. Upoštevanje dejstva, da se vlaganje v alternativne investicijske sklade tudi v naši državi povečuje, pomeni, da se je odnos Slovencev do tveganih in bolj donosnih naložb spremenil, zato sta regulacija kapitalskega trga in nadzor nad njimi še kako pomembna. Določilo novega 34.a člena, ki definira predhodno trženje, v praksi pomeni zagotavljanje informacij in sporočil o naložbenih strategijah ali idejah za naložbe, ki so naslovljene na potencialne profesionalne vlagatelje v Republiki Sloveniji. To dejansko pomeni, da se le-to lahko izvaja samo pri profesionalnih vlagateljih, izvajajo pa ga lahko upravljavci alternativnih investicijskih skladov, ki imajo sedež v Evropski uniji. Namen predhodnega trženja je, da se preveri interes vlagateljev, in še ne pomeni naložbene ponudbe. Ravno zaradi visokega tveganja, ki ga tovrstne naložbe predstavljajo za neprofesionalne vlagatelje, mora Agencija za trg vrednostnih papirjev spremljati delovanje registriranih upravljavcev alternativnih investicijskih skladov in od njih terjati dosledno trženje njihovih enot zgolj in samo profesionalnim vlagateljem. Definicija profesionalnega vlagatelja v alternativne investicijske sklade je zelo natančno določena. Vsi ostali vlagatelji, ki pogojev ne izpolnjujejo, so neprofesionalni vlagatelji in bodo lahko vlagali le v sklade, ki so pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, in v produkte, ki so licencirani. Ob upoštevanju navedenega, še zlasti z vidika razvoja kapitalskega trga, je regulacijo, ki jo določata obe direktivi, treba prenesti v slovensko zakonodajo. Ob predvidevanju, da se bo obseg tovrstnega trgovanja v prihodnje še povečeval, mora biti v interesu vseh, da bo tudi naš kapitalski trg bolj stabilen in pod manjšim vplivom slabih finančnih praks, ki jih je pri nas do sedaj bilo že veliko preveč. Zato v Poslanski skupini LMŠ Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Hvala lepa.